Hvala.Reč ima ministarka dr Zorana Mihajlović. **Zorana Mihajlović** Pokušavam da razumem, ali mi je jako žao, pošto sada raspravljate sa puno energije, i to mi je drago, oko ovako vrlo važnog zakona, zašto onda ni jedan amandman koji ste prosledili napisali briše se, što niste dali neki predlog, pa da onda zaista sada možemo da vodimo takvu vrstu rasprave. Ovako, vaši svi amandmani, na sve članove zakona su briše se. To su, dakle, amandmani DS. Baš mi je žao zbog toga. **Đorđe Po amandmanu narodna poslanica Gordana Čomić. **Gordana Čomić** Koristim vreme ovlašćene predstavnice.To je predlog. I dokle god ne budemo razumeli da se mana ovog zakona neće skloniti time što vi meni kažete – neću da razgovaram sa tobom jer ti je amandman briše se, dotle ćemo imati zajednički problem. Nisam vas pitala da li vam se sviđa moj amandman, pitala sam vas šta će vama stav u članu 8 – ako koncesionar nije više u mogućnosti da obezbedi uslove za kontinuirano obavljanje vazdušnog saobraćaja, o tome je član, koji u nastavku kaže – davalac koncesije preduzima mere u skladu sa zakonom, kojim se utvrđuje javno-privatni prestanak koncesije. To nije ovaj zakon. I ugovorom o koncesiji, njega ne definiše ovaj zakon.Dakle, zakon.Dakle, možemo mi i dalje da razgovaramo i dalje tako da se vama ne sviđaju moji amandmani, razumem da se ja vama ne sviđam, vi se meni sviđate, po raznim osnovama, ali šta ćemo. Kao i mnogi drugi koji hoće da se bave svojim poslom, ali nema od toga koristi. Ako stavite ovaj stav na esej o Aerodromu u Somboru, koji je ovde spomenut, koji je u koncesiji, po Zakonu o koncesiji, ne može da obavlja, šta će da vam radi ovaj član. Šta ćete da radite koncesionaru u Somboru? Ko će da postupa po ovome?Stvar je mnogo ozbiljnija nego lakoća kojom možete sa pozicije moći da pokušate elokventno preziranje rada jednog poslanika, bio on opozicioni ili vladajući. Za kraj, mnogo vam je bolje kada vas ja kritikujem, nego kada vam oni čitaju obrazloženje i pohvale, verujte mi. Videće to za koji mesec ili godinu. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem. Reč ima ministarka dr Zorana Mihajlović. **Zorana Samo mala dopuna, razumem čak i taj način borbe, da napišete briše se, pa tako dobijate više vremena, ali vreme se dobija na izborima, a ne dobija se na amandmani. Samo toliko. Po amandmanu narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite. **Gordana Čomić** Nema tih izbora koji vas mogu spasiti od, ne dao Bog, primene ovog člana, na Aerodromu u Somboru, koji je izdat koncesionaru. Naš nesporazum je banalan, ali dubok i nepremostiv. Ako hoćete da meni uputite prezir zato što je 250.000 ljudi rešilo da glasa za DS, vi arogancijom upućujete taj prezir i tim ljudima koji su glasali za mene. Poštujem svaki glas koji ste vi dobili, od srca i iskreno, jer ljudi za vas glasaju, 1.750.000 ljudi, koji su glasali za SNS, imaju pravo na taj izbor. Branim njihov izbor, jer ako ne branim ne mogu da branim ni svoje. Vi meni osporavate da govorim u ime 250.000 ljudi koji su glasali za nas.Možda budete imali sreće, možda vam se to čini kao sreća, pa ne bude više nikog ko će hteti da glasa za DS, možda će vam se tada činiti da ste rešili sve svoje probleme, a ja ću i tada, bilo gde i bilo kako, čitati zakone i pitati nekoga drugog – zašto stavljate u zakon stav koji nema veze sa zakonom, ne može biti primenjen, i zašto ga branite otvorenim prezirom prema DS? Od toga nikome nema koristi, a najmanje budućim koncesionarima koji budu čitali ovaj zakon, pa gledali šta treba da rade u slučaju da su privremeno sprečeni na upravljanje.Lakoća kojom hoćemo da održimo prednost i ućutkivanjem protivnika nikada nije lakoća kojom demonstriramo znanje koje posedujemo, ali je, naravno, folklor ovog parlamenta bio i ostao. Ne zameram ja to vama, ja vas samo molim da, kada budete radili podzakonske akte, bude negde jasno šta radi poslednji stav člana 8. o kojem sada raspravljamo. Ništa više, ništa manje. Na izborima svima koji budu hteli da glasaju za koga god hoće da glasaju slobodno, da glasaju zato što osećaju volju i želju da glasaju i neka vam poklone svo vreme koje smatrate da zaslužujete. To je, kako da vam kažem, stvar za koju se ja borim 26 godina i neću nikada prestati, kao što se borim i za kulturu dijaloga. Hvala vam. Reč ima ministarka dr Zorana Mihajlović. Izvolite. **Zorana Mihajlović** Da opet bude jasno, nema emocija u poslu koji radimo upravo zbog toga što nema ni pozitivnih ni negativnih emocija. Naše je da stvorimo uslove da se, recimo, jedan ili svi aerodromi u Srbiji razvijaju, jer ovaj se ovaj zakon se odnosi na sve aerodrome. Dakle, ja zakon branim rezultatima.Ne želim sada ponovo da se vraćam na to, ali me terate da li treba da pričamo o svim gubicima koji su postojali u JAT-u? Da li treba da pričamo o svemu onome što se dešavalo na aerodromu „Nikola Tesla“ dok nije počelo dok nije počelo da se ulaže u aerodrom i dok se nije izvršila privatizacija JAT-a? Sada smo u situaciji da možemo da ulažemo i stotine miliona evra na razne načine da bismo postigli taj aerodrom. Da li treba ponovo da se vraćam, pa da mi vi kažete – eto, ponovo se pozivate na nas. Ali, rezultati kažu da je zaista bilo vrlo loše stanje u vazdušnom saobraćaju dok ga je vodila DS, da je sada stanje takvo u vazdušnom saobraćaju da je to jedini sektor saobraćaja za koji možemo slobodno, ne mi nego Evropa kaže da smo deo EU. Samo toliko – rezultati. Ništa drugo. Emocije?

kako ćete primeniti poslednji stav u članu 8. koji glasi: Ako koncesionar nije više u mogućnosti da obavlja uslove itd. će se obratiti Zakonu koji uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesiji i Ugovor o koncesiji. O tome treba da pričamo.Stav člana 8, možete da odmahnete rukom koliko god hoćete, možete da kažete – mante je, nemoj još odgovarati,

može.Dakle, ono o čemu treba da pričamo je, pošto vi sa saradnicima nama donosite predlog zakona, da nam kažete kako se i u kojim slučajevima primenjuje poslednji stav člana 8, ni manje ni više. Možete uneti emocije u to, nemam ništa protiv emocija, ali ako me pitate o čemu treba da pričamo, o tome treba da pričamo – zašto pravite zakon u kome ključni stav, kakva su ovlašćenja osnivača u slučaju poremećaja u obavljanju? je definisan Zakonom o vazdušnom saobraćaju. Šta vam radi poslednji stav u članu 8, o tome treba da pričamo. Vi meni kažete – desi se ovaj poremećaj, a ovaj stav primenjujemo onda ovako i ovako. Sve ostalo može, ali je nekorisno, a malo je i posramotno, a za nekoga i pokorisno. Šta da se radi?

dužno poštovanje, ja nikoga niti prezirem, naročito poštujem podnosioce amandmana, ali ne možemo da vršimo zamenu teza. Jasna je stvar da je amandman briše se celog člana, ne samo nekog stava, što je neprihvatljivo.Vlada Aleksandra Vučića je pokazala da zna da radi sve poslove, pa i ove u ovom sektoru, a naročito i ministarstvo. Napredak je vidljiv, ne samo na aerodromu „Nikola Tesla“, nego i aerodrom u Nišu, gde mesečno imamo povećanje broja letova. Znači, nije više pitanje da li u toku godine, nego non stop se povećava broj letova iz Niša i sve bolje i bolje radi taj aerodrom i vazdušni saobraćaj u zemlji.Znači, treba podržati ovaj zakon, treba odbaciti ovakve amandmane zato što će i primernom ovog zakona sigurno biti sve daleko bolje i kvalitetnije, veći priliv u budžet Republike Srbije i, što je još važnije, bolji kvalitet usluga za naše građane, što je obaveza i Vlade, a i nas kao poslanika da omogućimo. Hvala. Zahvaljujem.Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić i Nemanja Šarović.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. **Zoran Krasić** Da ne ponavljam ono što se do sada čulo u raspravi povodom ovog člana, ali samo da skrenem pažnju. Znate, osnivač ima neka prava i vlasnik kapitala u operateru aerodroma takođe ima, po osnovu vlasništva, i neka prava. Sve je to regulisano nekim drugim propisom koji je mnogo jači, pre svega Zakon o preduzećima, pa ako idemo dalje, i Zakon o tržištu kapitala itd.Ja ne znam odakle potreba da se sada unosi taj poseban član,

i kada se radi o problemima u vršenju njegove osnovne delatnosti, mi već imamo Zakon o vazdušnom saobraćaju koji propisuje šta se dešava, na kojoj relaciji. I opet vraćam na ono vršenje poslova od javnog interesa.Prosto, ne znam zašto ovaj član, jer ovaj član po svom duhu je u suprotnosti sa mnogim odredbama postojećih zakona, ali on je u suprotnosti i sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama.Mi ćemo kasnije doći do člana 20. koji je u očiglednoj suprotnosti sa odgovarajućim članom zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama.Ovde se stvarno postavlja pitanje šta ste hteli sa ovim zakonom da postignete. Sve to što ste hteli da postignete javno ili da se bavimo tumačenjem koji su vaši interesi, sve to je moglo da se ostvari i drugim propisima koji su na snazi.Znači, snazi.Znači, napravili ste nešto što bi trebalo da bude leks specijalis, a on je leks konfuzija. Bukvalno rečeno, leks konfuzija. Zbog toga smo podneli ovaj amandman.

podneli i na ovaj član da se st. 3. i 4. brišu zato što oni omogućavaju da se aerodrom kao javno dobro daje na koncesiju i smatramo da to ekonomski nema za to opravdanje, da nema nikakve logike i uporno postavljamo pitanje ministarki i njenim saradnicima da nam bliže objasne zašto se ovakva mogućnost sada naprasno stavlja u izmenu zakona i šta ćemo mi to dobiti ako Aerodrom „Nikola Tesla“ damo na koncesiju, šta ćemo više od toga imati i na osnovu čega izvodite zaključak?Malopre sam čuo, prvo, da to neće biti na koncesiju, već se samo daje mogućnost. Mi bi bili skloni da poverujemo tome da nismo, pre nego što je zakon došao u Skupštinu, čuli od premijera koji kaže, iako ga niko za to nije pitao, niti je aerodrom bila tema, u smislu da aerodrom pravi gubitke, da loše funkcioniše, gde kaže – najbliži smo odluci o davanju koncesije za beogradski aerodrom 9. decembra na 25 do 30 godina, gde on objašnjava koliko će se tu para dobiti itd.Može li neko da nam kaže na osnovu čega su ovi zaključci izvedeni, zašto dobijamo tumačenje od premijera, odnosno najavu da će biti dat na koncesiju, a onda posle toga dobijamo zakon po kojima se omogućava da se ovo javno dobro daje na koncesiju? Jel to znači da sutra možemo da očekujemo da ćemo dobiti predlog zakona o davanju izvora vode na koncesiju, upravljanje autoputem na koncesiju, nekog rudnika, ili šta god već? **Đorđe Milićević** Zahvaljujem gospodine Lapčeviću.Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite. Hvala poštovani predsedavajući.Upravo ovaj stav 4. o kome se dosta govorilo smo mi predložili da se drugačije definiše. Treba da glasi da u slučaju poremećaja u obavljanju delatnosti upravljanja aerodrom na način iz člana 7. ovog zakona kada je delatnost upravljanja predmet koncesije, davalac koncesije preuzima mere u skladu sa zakonom kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije i ugovorom o koncesiji.Mislimo da je bitno da se jasno definiše stav šta se dešava u svim onim slučajevima kada se dešavaju problemi kako je to definisano u članu 7. ovog zakona, jer prethodni stav ovog zakona praktično oslobađa koncesionara bilo kakve obaveze delovanja. Dok to postoji kao obaveza i ovlašćenja osnivača i navode se slučajevi u kojima se preduzimaju mere i kakve se mere preduzimaju, i onda samo stav 3. kaže da se, ako je upravljanje aerodromima predmet ugovora o koncesiji, to se ne odnosi na koncesionare.Mislimo da je to loše. Očigledno je namera Vlade da koncesionara za koga, ponavljam, sigurno zna već o kome se radi, oslobodi nekih obaveza koje tu govore i o zaštiti životne sredine i o drugim stvarima. Mislimo da je to loše i da zakon treba da tretira koncesionara, odnosno korišćenja koncesije na isti način u pravima i obavezama kao i osnivači u ovom zakonu. Mislim da je važno da i u ovoj raspravi, pošto smo ponovo čuli od ministarke o nekim navodnim gubicima, aerodrom u prošlosti, ja bih voleo da čujem tačno godine i iznose kad su bili gubici.Ja sam sada proverio na sajtu Aerodroma Beograd „Nikola Tesla“ podatke, finansijski izveštaj može svako da proveri, da vidi kakvi su finansijski izveštaji. Za 2008. godinu, dobit 1,350 milijardi dinara, 2009. godina 1,7 milijardi dinara, 2010. godine 2,24 milijarde dinara, 2011. godine 1,58 milijardi dinara. dinara. To su iznosi koji su manje više isti u odnosu na dobit koji je Aerodrom Beograd ostvario 2014. i 2015. godine. Nisu ti iznosi nešto dramatično povećani, kao što je i rast broja putnika, što takođe može da se vidi, ja ću da pročitam, pošto, ako neko nema mogućnost da sada ode na internet, a može da pogleda, 2007.

2012. porast za 8% putnika više, i onda jeste, najveći porast 2014. godine 31%. Da, ja neću sada da prećutim to. Ali, u poslednje dve godine, taj porast je samo 3%. 3%. Samo 3%, jer je Aerodrom Beograd potpuno okrenut samo jednoj avio-kompaniji, „Er Srbija“. Druge avio kompanije nisu poželjni partneri Aerodroma Beograd, oni se sada preusmeravaju na druge aerodrome, što ne mora da bude loše.Ja što ne mora da bude loše.Ja se nadam da će recimo, Aerodrom u Nišu dostići onaj nivo putnika koji ima Aerodrom u Temišvaru. Aerodrom u Temišvaru ove godine ima milion putnika. Temišvar je 320.000 stanovnika, gotovo isto kao Niš, a odatle leti milion ljudi.Ja bi voleo da vidim plan Vlade da i u Nišu za dve, tri godine imamo milion putnika. Ja bi to pozdravio i glasao za to u svakom slučaju, ali problem sa ovim zakonom i ovom koncesijom je problem cele politike Vlade.Znači Vlade.Znači mi smo slušali u raspravi o budžetu kako ta koncesira vredi nekolik stotina miliona evra, koji će doći u budžet Republike Srbije. Ja onda postavljam pitanje gde će te pare biti potrošene? Da li će biti potrošeno na opraštanje duga „Petrohemiji“, recimo, 105 miliona evra koje treba da otpišemo do kraja godine?Evo ga, zakon je stigao i treba da ga otpišemo, jeste 105 miliona evra, kako pokazuje kolega, nema veze, kako došlo tako i otišlo, 105 miliona evra poslovanja, rukovodstva „Petrohemije“ koje je postavila ova Vlada. NJihov rad ili nerad ili neodgovoran rad mi sada treba amnestiramo tako što će građani Srbije preuzeti taj dug na svoja leđa, bez da utvrdimo nečiju odgovornost u tom procesu.Mi smo protiv toga i dok se ne bude radilo transparentno mi nećemo podržavati ovakve zakone. zakone. Ja sam sada izneo ministarki podatke tačne koje sam našao na sajtu Aerodroma „Nikola Tesla“, pa bih voleo da mi opovrgne to. to. Nisam imao mnogo vremena i načina da istražim bolje od toga, nego što sam otišao i pogledao finansijski izveštaj Aerodroma „Nikola Tesla“ od 2008. godine do danas. Hvala. Reč ima ministarka dr Zorana Mihajlović. **Zorana Mihajlović** Prvo i najvažnije što ću uvek ponoviti kada god budemo razgovarali o ovom Zakonu o upravljanju aerodromima. Prvo, svaku odluku koju Vlada bude donela, ta odluka će da bude javna i transparentna. Vlada nije razgovarala niti je uopšte imala jednu jedinu tačku dnevnog reda na svojim sednicama, vezano za odluku o tome da li će se ići u koncesiju ili se neće ići u koncesiju itd.Trenutno, mi jesmo izabrali kao što znate, privatizacionog savetnika, koji treba koji treba da nam da predloge šta bi bilo najbolje na osnovu mnogih analiza, ne samo „Nikole Tesle“, nego na osnovu mnogih projekcija, na osnovu svega onog što se dešava u regionu, šta bi bilo dobro uraditi da „Nikola Tesla“ se i dalje razvija.Kada neko pita što to sada radite, kada je „Nikola Tesla“ u odličnom stanju, pa zato što da bi ste ostali na vrhu mora da se izvrši ogromno ulaganje u „Nikolu Teslu“ koje aerodrom u ovoj situaciji nema.Znači, svaka odluka će biti pregledna, javna i transparentna. Proces, ukoliko se odlučimo na možda koncesiju ili bilo šta drugo će takođe biti javan i transparentan. Cela procedura će biti takva. Mi smo svedoci raznoraznih procedura koje su se činile od 2000. godine, koje su daleko od toga da su bile transparentne. Ova će da bude pregledna i o tome će se razgovarati. To je za mene najvažniji deo ove priče koji ste vi sada pominjali, zato što se stalno provlači kako smo dali koncesiju, odlučili kako neko postoji. Ne, ne postoji, odluka nije doneta. O tome se još uvek nije razgovaralo. Znaćete je, svi ćemo je znati, o tome ćemo moći da pričamo.Što se tiče pada poslovanja „Nikole Tesle“, pad je zaista bio u kvalitetu poslovanja i to svi znamo. Niti je bilo velikog broja destinacija, sada ih ima 57 ili 58, niti je bilo nekih vrlo važnih direktnih letova koji su bili neophodni da postoje da bi uopšte mogli da pričamo o aerodromu.U trenutku kada je privatizovan JAT, tog trenutka je bilo 3,2 miliona

glavu III iznad člana i član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić.Izvolite. Hvala predsedavajući.Predlažemo brisanje ovog člana, kao i brisanje svih članova zato što u Srbiji, poznato je svima, ne vladaju institucije. U Srbiji ne postoji pravna država, već postoji donošenje zakona po sistemu „rekao je Vučić“.Nama je upravo ovde Vučić rekao da će se ići u koncesiju aerodroma u sledećoj godini i da ćemo od toga imati prihod u budžetskoj kasi. Zašto nama treba prihod u budžetskoj kasi kada je ta kasa, kako kažete vi iz SNS puna, da imamo suficit? Onda je ovaj zakon sled događaja gde je rekao Vučić.Na osnovu toga „rekao je Vučić“ ministar, ministarstvo i Skupština donose zakon koji je loš.

slučaj da je ko propustio da primeti, autoprojekcija izgleda funkcioniše i utorkom prepodne i tokom dana. Dakle, kako to izgleda kada neko, na primer, konstantno ima potrebu da ustane, nešto kaže na temu SNS ili nama prebaci da bi se malo osećao važno, videli smo već u ovoj sali nebrojano puta. Obično je to tragično, isprazno, kičasto, napadno, obično je vrlo glasno. A kako to izgleda kada mu papir zakasni,

Ponavljam još jednom, odluka nije doneta. Znate zašto treba novac u budžetu? Novac u budžetu je potreban zbog toga što treba da ulažemo u zdravstvo, u školstvo, u sve ono u šta vi niste ulagali. Ja razumem da vi, mada mada je to šteta, kao strukovni ekonomista trebali bi malo da znate šta su prihodi, rashodi, itd, ali imajući u vidu da se niste nikad suočili sa tim da imate novca u budžetu, pošto ste sve potrošili, evo, ja vam kažem zašto treba da se uloži.Drugo, da ne budem gruba, nemojte samo vi iz Demokratske stranke da nam pričate o tajkunima. Nemojte, molim vas. Stvarno, to nema nikakve veze sa ovom raspravom, a vi bi trebali u tom smislu da nam ne govorite o tome.

Pet godina je SNS na vlasti, a na samo 30 kilometara odavde, u opštini Mladenovac, mole se roditelji koji dovode decu zbog visoke temperature da sa sobom ponesu sirup ili tablete, jer dom zdravlja nema novca da to obezbedi našoj deci. Pa, vi ste pet godina na vlasti, zašto vam je ovako stanje u zdravstvu? Zašto se deca i dan danas leče SMS porukama, pošto vi vodite računa o zdravstvu? **Đorđe Milićević** Gospodine Milojičiću, nadoknadiću vam vreme, ukoliko želite da govorite o amandmanu na Glavu III, naziv iznad člana i član

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, ovo vreme da mi ne računate dok vežbači vežbaju.Dakle, ne treba prihvatiti amandman iz prostog razloga što

onda treba da znamo da su u njihovo vreme zajedno sa njima upravo vladali tajkuni i strani ambasadori. Koliko vidimo, u poslednje vreme se sve manje pitaju. Kad oni pričaju o pljački i lopovluku, pa recimo o „Petrohemiji“, treba da znamo da ovih 400 miliona evra duga „Petrohemije“ datira iz njihovog vremena i da su sada protiv kad ispravljamo njihove greške i kada plaćamo njihove dugove. Iz tih razloga, ove amandmane ne treba prihvatiti. Hvala. ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. **Zoran Krasić** Na član 9. su podneli amandman Zoran Krasić i Miljan Damjanović, gospodine Milićeviću. Mi tražimo samo da se stav prvi briše. Zašto? Zato što izgradnja, dogradnja, adaptacija i rekonstrukcija aerodromskog kompleksa i aerodromske infrastrukture su u javnom interesu, to najmanje postoji u tri zakona do sada. Kada se to izbriše, ništa se ne gubi. Znači, ništa ovaj član ne gubi. Ali, dobro, nije to važno toliko.Mi smo samo hteli da skrenemo pažnju da se radi o delatnosti od javnog interesa i da kad bismo se mi pitali, mi smo podneli dosta tih amandmana „briše se“, i kada odbijete te amandmane i sve to što ste napisali ostane, to je već drugi ili treći put da to isto postoji u nekom od naših zakona, ali nama je posebno stalo ovaj sledeći amandman. Mi smo se tu ovako malo cice mice, igrali se sa vama, da bi glavna stvar bio ovaj amandman koji sledi, a u vezi je sa ovim amandmanom.O čemu se radi? Ako već morate da idete na javno-privatno partnerstvo i na koncesiju, onda samo može za onaj deo gde partner ulaže sredstva u izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju, ali nikako da po tom osnovu stekne apsolutno pravo da upravlja kompletnim aerodromom, imajući u vidu da ovi aerodromi imaju neku svoju istoriju i istorijska ulaganja u njihovu izgradnju. Znači, što bi se reklo, koliko para – toliko muzike. Ako je nova koncesija posvećena novoj aerodromskoj pisti, onda uzmite uticaj te piste u raspodeli dobiti, upravljanju itd, a ne po osnovu nove piste – evo vam ga ceo aerodrom, jer mi imamo takvih iskustava kod nas.Zašto? Zato što se radi o monopolu. Kako je krenulo u Srbiji, mi ćemo imati vodovod privatni, imaćemo isporuku struje privatno, iznošenje smeća, grejanje, čišćenje. Ma, nije poenta što će biti na privatno, poenta je što će državni monopol u vidu fizičke prinude da tera ljude da to plaćaju i da pare odlaze kod privatnika i kod stranca, a svi će da se pravdaju javnim interesom. Znate, država nema para da interveniše, lokalna samouprava nema para da uloži, hajde da idemo u taj privatno-javni koncept itd, itd.Polako sve eminentno državne funkcije, državna odgovornost prelazi u privatne ruke, pa ćete videti koliko će biti voda, pa ćete videti koliko će biti iznošenje smeća itd. Nije voda i smeće kao hleb, hoću da ga kupim, neću da ga kupim. Ne, ovo mora. Zašto? Država garantuje. Država garantuje i tom strancu kome je poverila te poslove da to radi. Da li će biti stranac, da li će biti naš, da li će biti polustranac, to u ovom trenutku nije važno. Ovde je važno da se vrši najbrutalnija deetatizacija. Država, kao garant opšte sigurnosti za sve građane, prepušta svoje eminentne funkcije privatniku, a vi sami možete da zamislite šta znači u Srbiji privatnik. Kako god da ga zovete, da li tajkun, da li kriminalac, da li ovo, da li ono. E, to je ta opasnost.Zato nisu potrebni ovakvi leks specijalis nerazumni propisi, nego su potrebni jasni propisi i jasna odgovornost države za sve ovo što treba da funkcioniše. Ne samo – mi smo dali, pa to funkcioniše, vidite da funkcioniše. Ne, i cena mora da bude prihvatljiva za građane. Idete u Evropu? Pa dajte evropske plate, pa idemo svi u Evropu. Onda samo budala ne bi išao u Evropu. Ko ne bi želeo da ide u Evropu ako ima evropsku platu? Pa, svi bi hteli da idu. Ovde priča o Evropi, a plate kakve? Kakve plate? Kako ćete s tim platama sutra da plaćate, ne sutra, za tri, četiri, pet, šest godina, kada ode sve u privatne ruke?Doći ćete u situaciju da će da vam zakuca privatni izvršitelj zato što niste platili smeće. Evo, sada imamo takve situacije. Biće kao Kori Udovički, prodaj stan, pa plati račun. Ali, vi ćete da snosite odgovornost. Na vreme smo vas upozoravali. I ove smo na vreme upozoravali šta može da se desi. Isto, imamo većinu, napravićemo. Ma, ne sporim, imate većinu, ljudi, ko može da vam spori to? Narod je glasao za vas? Ma, glasao je narod za vas. Sve ćete to da napravite. Vi možete da se smejete sa našim amandmanima, možete da ih cepate, može da bude smešno, slažem se, da li ste rešili problem? E, to je stvar. Zato mi podnosimo ove amandmane, da vas upozorimo. Na ovaj način sigurno nećete da rešite problem. Eto, to je ta poenta. Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč? Glavu IV naziv iznad člana i član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč?

Zaista smatramo da obrazloženje nije u skladu sa onim što mi tvrdimo, jer ovde se prvo postavlja pitanje šta je uopšte javni interes i kako se javni interes utvrđuje. Ako imamo zakon koji usvajamo po hitnoj proceduri koji nije prošao javnu raspravu, ako imamo sam taj zakon koji predviđa da oko izgradnje pratećih objekata iz stava 1. ovog člana čije mi brisanje tražimo, ako ta izgradnja nije predviđena prema važećim planskim dokumentima primenjivaće se uslovi organa odnosno organizacija nadležnih za poslove telokomunikacije odnosno energetike na osnovu godišnjih planova razvoja tih mreža na teritoriji Republike Srbije u skladu sa zakonom, itd.Pazite, znači gde je tu javnost uključena, a radi se o javnom interesu. Izgleda da javni interes u Srbiji definišu svi osim samih građana Srbije i osim same javnosti. Nije javni interes ono što tog dana odluči Aleksandar Vučić ili neki od njegovih ministara ili neki od direktora njegovih preduzeća ili neki privatni strani koncesionar koji je došao u Srbiji sa namerom da ovde profitira i zaradi.Tako da zaista mislim da bi trebali još jednom da porazmislite i da glasamo, svakako, kao što je rekao prethodni govornik, vi imate većinu i možete da izglasate i da je zemlja ravna ali ostaju neke posledice iza vaših dela, iza onoga što vi radite, svakako računajte da svi treba da živimo u ovoj zemlji i ubuduće.U kakvom stanju su naselja oko aerodroma, dovoljan je pokazatelj naselje Radio far koje se graniči sa Aerodromom „Nikola Tesla“ u Beogradu, jer da bi išli u centralnu svoju opštinu Surčin ljudi moraju da prođu 35 kilometara, da odu do Novog Beograda, da okrenu na auto-putu pa da idu u opštinu. Inače, 800 metara puta niste mogli tu da probijete. Da li vi planirate da to naselje potpuno ugasite ili već šta? Kakav je vaš plan sa ljudima koji već žive u blizini aerodroma, jer ovde je ključno i ovaj zakon se donosi zbog Aerodroma „Nikola Tesla“.Mislim da građani Srbije i javnost zaslužuju da znaju kakav je to javni interes o kome vi govorite. Reč ima ministarka dr Zorana Mihajlović. **Zorana Mihajlović** Obrazloženje ste dobili ali ja bih da pojasnim. Znači, ovaj član Zakona o upravljanju aerodromima je potpuno u skladu sa članom 130. koji je samostalni član Zakona o planiranju i izgradnji koji jeste materijalni propis za izgradnju. Tako da to da je netransparentno, ne vidi se i da je to u odnosu na neke odluke, nekih drugih lica, to nije tačno.Drugo, nekoliko puta smo rekli, a ponoviću opet 700 kuća je izuzeto iza linije aerodroma, dakle, neće biti srušeno. Zahvaljujem.Na naziv iznad člana i član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, mr Ivan Kostić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. Upravo u skladu sa prethodnim amandmanom i ovaj amandman se odnosi na brisanje pomenutog člana 12. sa istim obrazloženjem, sa istim razlozima i prosto nastavljamo onu diskusiju od malopre.To što u jednom zakonu stoji da će utvrditi Ministarstvo, ne znači da Ministarstvo može tek tako da utvrđuje javni interes. Valjda za taj javni interes treba da postoji neki veći društveni konsenzus, jer danas je ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović, a sutra možda Aleksandar Vučić odluči da to bude neko drugi, na primer Vladimir Đukanović, kao totalna suprotnost vama, da bude ministar na tom mestu. Drugačije može da shvati taj javni interes. To je negde opaska i napomena što se javnog interesa tiče.Što se tiče ovih 700 kuća koje pominjete da će biti izuzete, nisu sporne te kuće, ali su sporni uslovi u kojima ti ljudi žive, znači, infrastruktura koja njima ne omogućava normalan život. Znate da su tamo uske ulice, nema javnog prevoza, nemaju kanalizaciju, a prosto lokalna samouprava razrezuje poreze kao da žive u centru ili u širem centru grada Beograda. Znači, poreska osnovica im je negde 1.100 evra, što je zaista neverovatno za naselje koje nema osnovne uslove za život i da ne može da se probije 800 metara puta koji bi spojilo naselje Radio far sa matičnom opštinom Surčin kojoj pripada i to je zaista neverovatno.Da li je tu, recimo, postojao javni interes da na vreme ga prepoznate pa da uradite određenim eksproprijacijama i da napravite prosto taj jedan put kojim biste te ljude koji žive u tom naselju povezali sa matičnom opštinom, kad već pričate o javnom interesu. Ili je javni interes u Srbiji samo neki strani investitor koji dolazi pa dobija jedanaest milijardi subvencija, pa dobija sve povlastice i priključke koje ne mora da plati za razliku od

u našu privredu.Drugo, naravno, mora uvek da postoji obostrani interes, što je prirodno. E, sada dalje, javni interes se isključivo uređuje ovim zakonom, ne uređuje ga ni Zorana ni bilo koji drugi ministar. Dakle, u skladu je sa zakonom. Kada govorimo prvo o tim kućama, prvo o tim 700 kuća, verujem da ste u svemu tome potpuno u pravu. Nažalost, to jeste da su izabrali tu da grade i mislim da lokalna samouprava u svakom slučaju mora zajedno sa tim građanima da povede računa o onome što se zovu uslovi za život, a to znači te osnovne komunalne komunalne usluge. Postoji onaj drugi deo onih kuća kod „Autokomerca“, dakle, taj predajnik se praktično seli na aerodrom te neće imati tih nekih drugih problema.U svakom slučaju saglasna sam sa vama da lokalna samouprava mora da se pozabavi Milićević** Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite Izuzetno je interesantan ovaj član 12. koji govori o tome ko može biti korisnik eksproprijacija i administrativnog prenosa ili nepotpune eksproprijacije. Naime, ovaj član 12. kako u njemu stoji – korisnik eksproprijacije može biti pravno lice čiji je osnivač ili većinski vlasnik Republika Srbija, AP ili jedinica lokalne samouprave.Mi smo tražili da se obriše ovo većinski vlasnik. Po našem mišljenju i tumačenju ovaj član uvodi mogućnost osnivanja pravnog lica gde će većinski vlasnik biti Republika Srbija ili AP ili jedinica lokalne samouprave, ali manjinski vlasnik će biti neko. Taj neko će kroz učešće u osnivanju pravnog lica postati vlasnik eksproprisanog zemljišta ili nekog drugog dobra, kako to definiše ovaj član.Smatramo da je ovo jedno od mesta koje ukazuje na mogućnost korupcije. Po kom kriterijumu će neko dobiti zemljište kao manjinski deo vlasništva u pravnom licu koje je korisnik, odnosno vlasnik određenog zemljišta ili imovine. Naravno, Vlada je odbila naš amandman govoreći o tome da korisnik eksproprijacije može biti samo pravno lice, a ne njegovi vlasnici. Nisam pravnik ali mislim da vlasnik pravnog lica koje koristi neku imovinu u kolokvijalnom rečniku je sasvim sigurno vlasnik i raspolaže svom imovinom pravnog lica čiji je osnivač.Mene zanima, iako ministarka i dalje tvrdi, ona mene nije ubedila da se ne zna ko će biti budući koncesionar. Nekako sam skloniji da verujem onome što nam je rekao predsednik Vlade, a to je da će dogodine biti data koncesija za aerodrom, rekao je to ovde u raspravi za budžet, a govorio je i o iznosima koje ćemo dobiti. će i sam budžet na kraju 2017. godine izgledati još bolje, sa još manjim deficitom. Sve ovo, ovakva priprema govori da se tačno zna, da se zna i ko će biti taj manjinski vlasnik. Mene samo zanima koji je to član glavnog odbora SNS koji će biti taj manjinski partner u celom tom poslu, koji će graditi hotele ili ne znam šta uz aerodrome i time ostvarivati ekstra profit u budućnosti. Hvala. Na naziv iznad člana i član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Reč ima Gordana Čomić. Izvolite. Još jedan član koji je direktna ilustracija normativnog optimizma, nepotrebnog. Dakle, šta definiše član 13. i zašto ga treba brisati kao i sve članove ovog zakona? Govori u rubrumu - predlog za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju. U prvom stavu kažete ko može da podnese predlog, što je inače definisano i zakonom kojim se uređuje eksproprijacija, a u drugom da se po podnošenju predloga iz stava dalji postupak sprovodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje eksproprijacija. Šta će vam ovaj član u ovom zakonu? Da kažete da postoji Zakon o eksproprijaciji po kojem mora da se postupa. To je normativni optimizam.Nemam ništa protiv da se ima strategija kojom će se iz mnogih zakona pokupiti odredbe u pokušaju da se napravi jedan kič leks specijalis. Imali smo mi ovde i originalni leks specijalis, kada se izgradnja „Beograda na vodi“ na silu proglasila javnim interesom.Komercijalni stanovi,

fali.Dakle, ovde u želji da ovo ne bude pravi zakon umesto leks specijalisa, vi uvodite ko može da podnese predlog za eksproprijaciju i šta posle sa tim predlogom biva. Razlozi za naše protivljenje su što mi ne smatramo da je potrebno da se u ovakvom zakonu, gde imate, već smo ovde razgovarali, stavova koje ne umete da mi objasnite, gde imate navedene u rubrumu kako se stiče status operatera kojeg nema u članu i da sad imate u članu 13. ko podnosi predlog i šta posle sa tim predlogom biva. Hvala vam.

Ja bih možda i razumeo predlagača amandmana, kaže – brisanje se predlaže iz razloga što predstavlja potencijalni izvor korupcije. Najverovatnije to govori iz vlastitog iskustva. Možda bih prihvatio da među potpisnicima nije i bivši predsednik opštine Inđija, koji je sa platom od 700 evra stekao negde oko sedam stanova, među njima i stan u Beču, zatvoreni bazen, penthause, bez ikakvog privatnog biznisa, sve sa platom od 700 evra. Zato je za mene ovaj amandman neprihvatljiv. Hvala. Ja imam potpuno razumevanje za sve koji nemaju dovoljno snage da razumeju išta i koji smatraju potpuno, predsedavajući je to pažljivo slušao, prirodnim da ovde obrazlaže da ne prihvata amandman zato što ga je potpisao jedan narodni poslanik. Kada bi bilo reda, kao što nema razuma, kada bi bilo znanja kao što nema časti, onda bi se razumelo koliko to izrečeno u sali za sednicom Narodne skupštine je nedopustivo. Onda bi se razumelo kako neko samo iz svojih očiju posmatra svet i misli da su svi isti. Pa, nismo.Dakle, meni je ovde rečeno da sam potpisala amandman zato što znam šta je korupcija. Da ima namere da raspravljam dalje, naravno da bih postupala po onome što piše, vladavini prava, kada bilo ko smatra da mu se može da zasenjuje prostaklukom, neznanjem i bahatošću. Pa, ne može. Nemojte da širite ruke. Svojih reči snosite posledice. To što je to ružno to nije važno, ali je, kako da vam kažem, nezakonito. Kada oduzmete meni mandat na sednici na kojoj ćete glasati o skidanju imuniteta narodnoj poslanici Gordani Čomić, onda možete da osporite amandman koji sam potpisala, a koji je unet po osnovu toga što ste pronašli da ima krivičnih dela korupcije u mom postupanju. Dotle samo treba da vas bude sramota, jako.

Imam iskustvo.Ovde piše – brisanje se predlaže iz razloga što predstavlja potencijalni izvor korupcije. To je obrazloženje. Među potpisnicama je i predsednik opštine Inđija, muškarac. Iz tog razloga sam osporio pravo da se ovaj amandman prihvati, a ona rečenica – ima sve što mu fali, je upravo u Inđiji nastala, upravo kod ovog predsednika opštine Inđija, jer sve mu je falilo. Zajedno smo ušli u politiku. Ja i dalje živim u roditeljskoj kući, na kraj sela, u poslednjoj ulici, u poslednjoj naseljenoj kući. Sad ispada da sam ja bahat, a ne onaj koji je kupio sedam stanova, kupio stan u Beču, zatvoreni bazen. To je razlog zbog čega sam tražio da se ovaj amandman odbije, ne zbog gospođe, zbog gospodina koji je bio predsednik opštine Inđija i koji je stekao i koji sve ima što mu je falilo. Hvala. Zahvaljujem.Ostaje bez odgovora pitanje koje sam postavila zašto je toliki normativni optimizam, šta krijemo, od koga krijemo i zašto? Ako iko misli da će bilo kakvim ponosom na neznanje i prostaklukom sakriti da ovde piše nešto što je viška kao član, onda je u zabludi.Da li možete da usvojite zakon bez ikakve izmene? Već niste. Dakle, nije ušao u ovu Skupštinu još ni jednom zakon, a da je iz Skupštine izašao u obliku u kojem je ušao. To je priroda Skupštine, da postavljamo amandmane i da menjamo članove zakona. Vi ste već neke izmenili.Moja obaveza je da vas upozorim da ćemo zajedno sa ovim zakonom imati problema u primeni, iz dva razloga. Prvi je normativni optimizam, drugi je što predstavlja kič verziju leks specijalisa koji je već napisan za „Beograd na vodi“. Nije nam u interesu da imamo problem. Vi imate svoje motive zašto smatrate da tako treba da bude. Naš je posao da o tim motivima govorimo i da pokušamo da predupredimo probleme koji će nas sačekati kada ovaj zakon bude trebao biti primenjen. To je sve.

posebno član 107, koji u prvom stavu govori o dostojanstvu Narodne skupštine.Gospodine predsedavajući, ja neću insistirati da se o ovome glasa, ali već drugi put, sa jasnom aluzijom prema meni, prethodni govornik je govorio o prostakluku, pa vas ja molim da uzmete prepis stenograma današnjih mojih nastupa, da uzmete prepis stenograma u poslednjih godinu dana u ovom sazivu, da uzmete prepis stenograma iz svih saziva i da nađete i jedan prostakluk, i jednu psovku da sam nekome možda rekao đubre, stoko, primatu, majmune, itd, da ne kažem gde su nas sve terali itd. Ako to nađete u mojim govorima, ja ću pristati da neko moje govore okvalifikuje kao prostakluk.Zato vas molim da ubuduće, s obzirom da je koleginica često primenjivala razne mere u sazivima u kojima je ona predsedavala, primenjivala razne mere prema opozicionim poslanicima, ja ne tražim da takvu meru primenite prema gospođi, ali molim vas da ubuduće upozorite ukoliko nema prostakluka iz ovih klupa, ukoliko nema prostih reči, ukoliko nema psovki, ukoliko ima samo jednostavnog rečnika, da me narod razume, molim vas da upozorite moje kolege i dragu koleginicu da ubuduće ne prišiva taj epitet meni, jer ja to nisam svojim govorom zaslužio, a mogli bi iz tih stenograma, iz prepisa da vidimo kakve sve psovke smo doživeli iz onog dela sale, šta smo sve doživeli i kakve su opomene predsedavajući morali da izreknu u tom smeru.Zato vas molim da me na određeni način zaštitite za kvalifikacije prostakluk, kada on ne postoji, da bude na odgovarajući način makar upozorena koleginica na to. Hvala.

kolegama mrsko da slušamo predavanje od nekih koji čak nisu mogli da napišu obrazloženje na to „briše se“. U redu, ja ako smatram da je nešto loše, da nije valjalo i hoću da se to briše, onda bar znam šta hoću da piše, bar dam predlog, obrazloženje kako želim, ili je to ovog puta – e, pa sad neću ni kako ja hoću, hoću da ne bude nikako. Ali ono što ja ne želim i što sigurno ne želi niko od mojih kolega kojih zaista ima dosta za razliku od tih praznih redova kojima ste sada vi okruženi jeste da se Srbija vrati u ono vreme kada ste vi odlučivali kako će to biti i kako će to izgledati.Upropastiti jednu kompaniju kao što je JAT,

a vi upropastili nešto što se godinama stvaralo. Zaista, loši su vam amandmani, loše vam je obrazloženje. Mrsko nam je da slušamo vaše pridike i zaista nećemo, odbićemo vaše amandmane, a dobre zakone ćemo prihvatiti.

Dok ne budemo naučili da ne može da nam bude mrsko da slušamo nekog kada govori ono što se razlikuje kao mišljenje od našeg, onda će početi razvoj. Dok budemo sedeli ovde rešeni da nam jezik uvrede i omalovažavanja bude jedini način komunikacije, dajemo pravo da govorimo o smrti dijaloga i smrti razvoja u društvu.Meni nije mrsko da slušam bilo koga. Posao narodnog poslanika je obaveza da slušate svačije mišljenje. Ako samo malo uložimo napora u to da zaista slušamo one druge i da nam ne bude mrsko, da nam niko ne bude mrzak, ko zna šta sve dobro može da se dogodi u ovoj sali. Jedna stvar sigurno može. Može da se dogodi zaista početak dijaloga o raznim temama, početak razmene stvarno argumenata, početak razgovora o tome šta je ono što se govori, a ne ko govori, jer je to razlog zašto skupštine postoje.Imam puno razumevanje i za jak jezik i za politički folklor. Imam čak i razumevanje za prostakluke, oni uvek pokušaju da zasene strah od argumenata, od činjenica i od onoga što je realnost. Mrsko slušati nekoga nije lepo da se kaže u sali. Zato što poriče suštinu sadržaja posla narodnog poslanika. Naš je posao da se slušamo i da čujemo. Zašto? Zato što kada u ovoj sali počne proces da mi, bez toga da nam je mrsko, slušamo i čujemo jedni druge, onda oni koji nas gledaju s pravom kažu – evo, ovi se razgovaraju iz mojih interesa. naravno da ću predložiti da amandman bude odbijen, pre svega zbog besmisla njegovog samog obrazloženja, pazite, dve reči – briše se.Nama naravno nije mrsko da slušamo bilo koji predlog koji dolazi ili iz pozicije ili iz opozicije. Mi smo to pokazali. Međutim, ako već govorimo o građanima koji ovo gledaju, veoma je jasno kome je mrsko da uopšte sluša bilo kakav predlog koji dolazi sa ove strane. Meni je drago da su predstavnici opozicije konačno počeli da nas slušaju. Građani su imali priliku da se u poslednjim mesecima uvere u to da su nam okretali leđa i izlazili iz sale kada predstavnici građana iznose svoje stavove, predloge, kada iznose ono za šta su ih građani birali. Konačno bar jedan napredak u opoziciji, slušaju nas i sede u sali. Hvala. Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, mr Ivan Kostić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić.Reč ima narodna poslanica Marija Janjušević. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Ovde se u stvari radi o jednom nizu članova ovog predloga zakona koji pominju eksproprijaciju. Naši amandmani na tih nekoliko članova imali su gotovo identično obrazloženje, priznajem, a isto takvo bilo je obrazloženje predlagača zbog čega oni nisu prihvatljivi.Kada je eksproprijacija u pitanju, to je izuzetno osetljivo pitanje, čak i kada nema ni jedna sporna tačka, velika je opasnost da dođe do zloupotrebe i da se sve ne reši na najpravičniji mogući način.Zašto podozrenje? Na primer, mi smo mogli da imamo predlog o izmenama Zakona o vazdušnom saobraćaju i time bismo imali jednu zakonski i logično zaokruženu celinu, a ne da se sada pravi konfuzija sa mnogo zakona koji će se primenjivati u slučaju koncesije, pa se tako u samom članu 13. prvo govori o tome da će će organi uprave i jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalaze nepokretnosti, koje su predmet eksproprijacije, odlučivati o tome, a onda se vraćamo po podnošenju predloga iz stava 1. ovog člana – dalji postupak se sprovodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje eksproprijacija. U samom obrazloženju, takođe, predlagač se poziva na zakon kojim se uređuje planiranje i izgradnja. Dakle, imamo ponovo leks specijalis u pokušaju.Dobro sam čula ministarku kada je rekla da radi bez emocija, i to verujem, pogotovo to pamtim iz slučajeva kada smo imali zatrpavanje bazilike, sečenje hrasta, južnog toka, potapanje manastira Gračanica itd. Zahvaljujem. Na naziv iznad člana i član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, mr Ivan Kostić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić, dr Dragan Vesović i prof. dr

koji predlažu da se sva ova pitanja vezana za eksproprijaciju obrišu i regulišu na način što će se brisati članovi.U obrazloženju ste dali da je to transparetno, javno. To možda vama izgleda, a mi imamo pravo da nama izgleda da tako nije. Da tako jeste, postavljamo pitanje – zašto se to radi podhitno, jer se zakon donosi po hitnom postupku? Često je u srpskom narodu ono što je brzo, ponekad je kuso. Možda nismo morali da radimo na taj način podhitnosti, ali bi možda mi shvatili ovo što nam kažete da je transparentno, a za nas nije.Uvažene kolege ne moraju da se ljute kada mi podnesemo neki član zakona obriše, jer ako ne vidimo da možemo da izbelimo zid koji je načinjen od blata i ne znamo da ne možemo da pravimo rezbariju od drveta koje je trulo, moramo da predložimo da se to briše.Imamo jedan konstruktivan savet. Malopre ste, gospođo ministarka, spominjali ulaganje u aerodrom u Nišu. Da li znate da, kada idete od Beograda ka Nišu, od naplatne rampe „Nais“ nigde nema table za aerodrom Niš? Proverite, stavite. Lično sam imao problema. Moji prijatelji su imali problema. To je konstruktivan savet.Drugo savet.Drugo pitanje, malopre ste opet spomenuli aerodrom Lađevci, plašim se da ono što rekli da će biti za par meseci otvoren neće biti tačno, jer sam drugačija objašnjavanja dobijao od gospodina Ilića na odboru. Neko od vas mi nije pričao identično, ali da ne pokrećemo tu temu. Hvala. Reč ima ministarka dr Zorana Mihajlović. Izvolite. **Zorana Mihajlović** Mi smo u procesu, kao što rekoh, potpisivanja ugovora sa Ministarstvom odbrane. Nadam se da će to, ipak, biti u prvoj polovini 2017. godini. Inače, na današnji dan, ovog trenutka, podatak iz

Milićević** Na naziv glave 5. i član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Reč

Dakle, ovde se navode mogući izvori finansiranja prihodi operatera aerodroma, budžeta Republike Srbije, sredstva privatnog partnera, kredita, donacije, poklona i drugih izvora finansiranja. Mi smo upravo razgovarali o tome i tačno je da je pre ulaska ovog zakona u proceduru i rasprave Narodne skupštine, najavljena moguća koncesija, sa najvišeg mesta, predsednik Vlade je najavio moguću koncesiju, čak je govorio o mogućem iznosu sredstava potrebnih.Govorili smo i o dobiti Aerodroma „Nikola Tesla“ na nivou od 25 do 30 miliona evra i kada smo ovde kod finansiranja, mi postavljamo jedno logično pitanje, kakav je interes Republike Srbije da ulazi u ovakve aranžmane, sa ovako pretpostavljenim nivoom sredstava od 300 miliona evra za koncesiju za Aerodrom „Nikola Tesla“, kada su procene da bi dobit, čak i sa ovakvim poslovanjem Aerodroma „Nikola Tesla“ u tih 25 ili 30 godina iznosila nekih 600 do 700 miliona evra.Gde evra.Gde je tu interes Republike Srbije i građana Srbije? Još jednom postavljam pitanje o tome šta je interes koncesionara, brzo vraćanje sredstava, uloženih sredstava i način koji može da donese pad kvaliteta, ali i porast cena usluga na aerodroma koji bi se na ovakav način rešavali. Mislim da su to zaista pitanja koja nisu ovde dobila odgovore, i bilo bi dobro da dobijemo ovu informaciju. Iako ste govorili o transparentnosti i o tome da niko nije viđen kao mogući partner, ali smo to jednostavno čuli od premijera pre početka ove rasprave. Reč ima ministarka dr Zorana Mihajlović. **Zorana Mihajlović** Ni predsednik Vlade ni jednog trenutka nije govorio o nekom imenovanom partneru, nego baš onako kako ste vi na početku rekli, rekao je moguća koncesija. A kada postoji mogućnost, videćemo, razgovaraćemo, u odnosu na sve podatke koje imamo, projekcije u Srbiji, u regionu itd. Videćemo šta je to najbolje za aerodrom.Ako pričamo o koncesiji, država ostaje vlasnik, postoji ne samo jednokratna uplata, postoji godišnja naknada itd. Zašto uopšte treba razmišljati o nekom vidu daljeg ulaganja u investicije na aerodromu? Zato što su one potrebne ako hoćemo da budemo zaista prvi u regionu, mi smo sada treći u regionu.Da li ćemo odlučiti? Da, i biće javno. Ne znam da neko sada, možda vi stvarno znate ime nekog budućeg eventualnog koncesionara, ili znate kako će biti doneta odluka Vlade. Ja ne znam. Znam da je naš zadatak da stvorimo uslove, da imamo mogućnosti tako nešto da uradimo, da sagledamo sve ono, dakle na osnovu studija i svega što nam daje neki pregled, vrlo važan pregled, na osnovu koga će, eventualno, doneti odluku kako ćemo da ulažemo u aerodrom, iz kojih sredstava, iz kojih izvora, na koliko godina, kako će to da izgleda? Zaista je ovo sada vrlo rano. Mi možemo, ovo je tema o kojoj može da se priča puno, i u raspravi na ovom zakonu, u redu, ali ne mogu da vam dam odgovore za koje Vlada Srbije nije još uvek ni sela da razgovara o tome.Ponavljam još jednom, naša obaveza je da stvorimo uslove da takva mogućnost postoji, a svakako će da bude pregledna na osnovu javnog poziva. Zahvaljujem.Po amandmanu narodni poslanik Goran Ćirić. Izvolite. **Goran Ćirić** Koristim vreme poslaničke grupe.Evo zbog čega pitamo to. Imali smo iskustvo sa jednim privatno-javnim partnerstvom, najpoznatije u Srbiji, koje je prošlo kroz ovu Skupštinu, projekat „Beograd na vodi“. Najavljivalo se tri milijarde evra investicija za vrlo kratak period. Na kraju smo dobili nešto što nije imalo veze sa tom vrstom najave. Sada opet imamo najave u vezi sa koncesijama, koje su najavile ovaj zakon, o kome odlučujemo bez zaista preciznih informacija. Ta otvorenost čitavog postupka je neophodna, govorili ste o transparentnosti, zbog toga otvaramo tu temu.Složićemo se da su bile potpuno različite najave projekta „Beograd na vodi“, i ako poredimo te najave sa ovim što sada slušamo, zaista imamo razlog da pitamo i očekujemo odgovore na ova pitanja.

za finansiranje izgradnje, dogradnje, adaptacije, rekonstrukcije aerodromskog kompleksa i aerodromske infrastrukture, obezbeđuju se razna sredstva. Što znači, oni traže da se briše napredak u bilo kojoj vrsti i infrastrukture i aerodroma. To je upravo ono što mi ne želimo. Mi želimo da se i aerodrom i sve drugo u Srbiji razvija. Zato smatram da je ono što je ovde loše, predlog da se ovako nešto zaista briše. Milićević** Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Izvolite. Kao što je rekla prethodnica, ovaj član govori o finansiranju izgradnje aerodromskog kompleksa i aerodromske infrastrukture. Onda navodi izvore finansiranja i onda se nalazi ključna reč za netransparentnost i korupciju u Srbiji, izuzetno. Izuzetno sredstva iz stava 1. tačka 2, a to su sredstva iz budžeta, mogu da se dodele i onda se razrađuju tri stava na koji će se način koristiti podsticaji u slučaju davanja koncesije.Vi imate u planu, možda na Vladi nije razgovarano, ali sam siguran da je u nekim kabinetima razgovarano i dogovarano ko će biti koncesionar i kako će se stvoriti uslovi za njegov rad u budućnosti. Znači, izuzetno. Čemu zakon ako ovde stoji izuzetno, po pravilima koja će da usvoji Vlada, kako kaže poslednji stav. Tu se krije korupcija, tu se krije netransparentnost, to je problem svih zakona koji dolaze ovde u mandatu ove Vlade, to što se ostavlja da Vlada odlučuje, bez jasnih kriterijuma koji su poznati javnosti. Koliko god vi nama, potpredsednice Vlade, objašnjavali da će to biti drugačije kažem vam da neće.Vaš kolega, iz Vlade prethodne, je Ugovor o upravljanju „Železare Smederevo“ krio godinu dana od javnosti, plaćao je kazne, kazne, zato što je kršio zakon, opet parama iz budžeta građana. Nije hteo da nam kaže koliko je ekspertsko, najbolje rukovodstvo na svetu angažovano od strane Vlade za upravljanje „Železarom“ plaćeno. I mi to ni danas ne znamo. Ali znamo rezultat upravljanja „Železarom“ od strane tog rukovodstva, 145 miliona evra duga u 2015. godini. Zato je Zato je problem sa ovim vašim zakonima, u vašem radu nema transparentnosti.Vi hoćete da vam verujemo, ne verujemo vam. Nema potrebe da stoje ovi stavovi izuzetno, pa dalje izuzetno Vlada će ovo, Vlada ono. To nije transparentno. Ne može u zakonu da stoji reč izuzetno. Čemu onda nabrajanje i prethodni definisanje uslova i pravila svega, čemu zakoni ako može da stoji reč izuzetno? To znači da ne važi zakon. I to je problem sa celim ovim zakonom. To je jedan lex specialis koji vi krijete i punite ga nekim stavovima, prepisujete iz drugih zakona, da bi on izgledao kao zakon. Mogao je da ima tri člana, gde piše dajemo koncesiju toj i toj firmi. Vi pošto to nećete da kažete, vi ste napisali zakon od nekih tridesetak članova i mi sada pokušavamo da rešimo rebus kako se zove firma kojoj ste vi namenili koncesiju Aerodroma “Nikola Tesla“. Hvala. ima ministar. **Zorana Mihajlović** Vi ne pitate, vi donosite zaključke, vi donosite presudu. Vi ste već rekli – to je dogovoreno u nekim kabinetima itd. Pretpostavljam da je to u vaše vreme dogovoreno u kabinetu vašeg predsednika stranke. Na kraju krajeva, imali smo primere, možemo da pričamo i o tim primerima. Možemo da pričamo o primerima kako ste privatizovali NIS, zašto da ne. To je bilo u vreme Tadića, koliko znam, i ne beše nikakvog ni javnog poziva ni tendera, ničega nije bilo. To je potpisivao i radio upravo predsednik vaše stranke.Ovde nije takav slučaj. Mi smo javno prvo izabrali savetnika. Sve studije koje savetnik bude uradio, svi podaci koje on bude napravio, će biti javno dostupni. Svaka vrsta odluke koju budemo donosili, će se znati.

nego ste bili dole na večeri u Geozavodu ili gde već idete tamo, u toj zgradi, koju ste svojim partnerima dali, poklonili, na 30 godina da je koriste. Znači, kao što je priča o „Beogradu na vodi“ – milijarde, ne znam ni ja, a onda smo dobili 20 miliona ulaganja stranog partnera i ne znam koliko desetina miliona kredita.Znači, doneta je neka odluka, ne znam da li je vi znate, možda stvarno ne znate, možda ste zato i vi baš ovde danas da branite ovaj zakon, što bi rekli – prošli bi poligraf, na njemu bi se videlo da stvarno ne znate i možda vi stvarno i ne znate, ali onaj ko upravlja ovom zemljom sigurno zna.Kad zna.Kad govorite o tim nekim prošlim vremenima, govorite o sporazumu vezano za prodaju NIS. On je bio ovde u parlamentu, usvojila ga je Skupština. Da li ćete vi ugovor doneti ovde u parlament, da vidimo?

ne vidim tu političku logiku koju SNS ovde pet godina koristi u svim situacijama – vi ste radili isto to, pa možemo sad i mi. Ja ne vidim kako mislite da to doprinosi boljitku građana Srbije? Ako smo mi radili nešto što nije trebalo, valjda ne treba ni vi to da radite, a ne da kažete – vi ste radili ovako ili onako, možemo sada i mi. Pri tom, ne govoreći istinu. Ne govoreći istinu, koristite jedan primer koji je potpuno suprotan od svega onoga što vi danas radite, i stavljajući odgovornost na tadašnjeg predsednika Republike, Borisa Tadića, koji nije imao tada većinu u Vladi, kada je konkretno taj sporazum dogovaran, već ga je dogovarala Vlada u kojoj Demokratska stranka nije učestvovala, pa se uključila u nekom trenutku. Ali je donet na kraju ovde, glasovima svih u Skupštini.I ono što želim da vam kažem vezano za Železaru, naravno da je nije trebalo zatvoriti, ali, da li je trebalo poslovati tako da se napravi 145 miliona evra duga? Godine 2012. taj dug je bio 20 miliona, 2013. je bio 35 miliona i onda dramatično raste. O tome se radi. Ko je odgovoran za tako loše poslovanje? Ne radi se o tome da li je trebalo ili nije trebalo, trebalo, nego zbog čega se poslovalo sa tako lošim rezultatima? Jer, očigledno je tu postojala svesna namera da se neke pare izvuku. Hvala. Mihajlović** Prvo da se razumemo, parlament je usvajao sporazum, kao što uvek usvaja sve sporazume. Ugovor nije bio ovde.Drugo, taman posla da radimo isto onako kako je radio Tadić. I taman posla da se u kabinetima dogovaraju prodaje, od NIS-a pa nadalje. Taman posla. Ili u ono vreme kada se prodavao „Sartid“, kako je prodan i šta se sve desilo, i koliki je dug uopšte bio „Sartida“ u trenutku kad su se Amerikanci povukli, itd, itd. Prema tome, daleko od toga.Ono što ovaj zakon treba da omogući jeste da stvari budu javne. Da li ćete vi da verujete ili ne, u nekom periodu ispred nas, u nekim mesecima ispred nas, kada budemo donosili odluku o tome šta i koliko ulažemo i koliko je potrebno da se uloži u Aerodrom „Nikola Tesla“, to će biti javno i moći ćemo da pričamo da li je to takva vrsta investiranja, da li tu treba da uložimo, ili na nekom drugom mestu, moći ćete da uvek kažete i da pomognete da stvari i da odluka bude bolja. **Maja Gojković** Na član 15. amandman je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.Molim ministra

i unapređenje aerodroma u Republici Srbiji donosi se nacionalni program razvoja u Republici Srbiji, u daljem tekstu – nacionalni program.“ Taj nacionalni program donosi se na period od pet godina, u drugom stavu, i nacionalni program donosi Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja.Drugi član je onaj koji razrađuje sprovođenje nacionalnog programa. Ono što je moje pitanje je – šta ste smislili da napišete u nacionalni program? Da li je to dokument gde ćete nam govoriti o planu koncesije?Malo pre kažete – sve će biti javno. Ovaj nacionalni program neće biti u Skupštini, on je dokument Vlade, kao i neke druge strategije ja nisam protiv. Ja mislim da jedan broj strategija i programa i treba da bude u nadležnosti Vlade, a da Skupština samo izveštava. I kakav je to dugoročni razvoj od pet godina? Šta vam je onda kratkoročni razvoj? Srednjoročni? Mesec i po? Godinu dana?Sad ste kazali – Ugovor o koncesiji imaće uvid u Skupštini. Ovde u zakonu ne piše. Ako je vaša tvrdnja da će Skupština da ima raspravu o ugovoru o koncesiji, to je meni potpuno nov podatak. Ili ja nisam vas dobro razumela u odgovoru za bilo koji budući ugovor o koncesiji?Ali, ova tri stava kratka vam pokazuju zašto je ovo „kič leks specijalis“ u odnosu na pravi „leks specijalis“ koji smo imali za „Beograd na vodi“. Dakle, samo da kažete da se dugoročni razvoj i unapređenje donosi na pet godina, šta vam je onda kratkoročno? Mihajlović** Kada se ovde kaže da važi pet godina, ne misli se da će se nacionalni program napraviti samo za period od pet godina, nego je normalno i ako napravite strateški, prvo, taj nacionalni program treba da sadrži sve o svim aerodromima koje mi imamo, dakle, viziju kako oni treba da se razvijaju, znači, mi očekujemo 10 ili 15 godina.Normalno je i može da se desi da u tih pet godina eventualno postoji određena promena, dešava se nešto u regionu, svuda gde mi moramo da promenimo nacionalni program. U tom smislu mi ga menjamo i imamo pravo da ga proverimo svaki put, da ga iskontrolišemo još jednom na pet godina.Ono što ste rekli da strategije nisu javne, to nije tačno. Svaka strategija koju smo donosili mi sada pripremamo. Mi smo u programu za strategiju razvoja saobraćaja. Dakle, potpuno je javno. Imaćemo i rasprave oko toga i ovaj nacionalni program će biti javan i moći ćete i da ga čitate i da ga gledate i, na kraju krajeva, kada budemo napravili javnu raspravu svakako da ćete moći da date svoj doprinos i svoje viđenje toga, tako da se ne slažem. Izvinjavam se, niste u pravu. Razumem da vi imate zamisao o ovom zakonu, ali vaša zamisao ne piše u stavovima ovog zakona. ovde piše drugi stav – nacionalni program donosi se za period od pet godina. Tačka. Tačka. Da li razumete da ja ne mogu da komuniciram sa vašim idejama, koje ja podržavam? Dakle, to vi sve što predstavljate kao sliku, to dobro izgleda, ali to ne piše ovde.

nije.Kada sam govorila o javnosti, rekla sam da ja smatram da strategije treba da budu u izvršnoj vlasti. Jedan dobar njih ne smatra da strategija razvoja obrazovanja treba da bude u Vladi i ostala sam tu u manjini, ali smatram da dugoročni nacionalni program razvoja treba da bude na Vladi, ali nemojte da onda pišete, kao što piše u ovim članovima, da je to pet godina. Niko ni jednu vladu, ni jednog ministra ne sprečava da menja strategija kad ko hoće. U vašim je rukama,

stvar je u tome da svi mi znamo šta ovde piše i da ja imam obavezu da pitam, zašto je kod vas dugoročni razvoj, nacionalni program razvoja radimo na pet godina? Ništa više. Ne zahtevam odgovor. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.Da li neko želi reč? Ne.Na naziv iznad člana i član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.Da li neko želi reč

Hvala.Pa, i ovaj član 17. i ova dva stava koja smo mi predložili da se obrišu, su očigledno tu da bi, kažemo upotpunili ovaj zakon da izgleda bogato i da sad se tu svašta nešto navodi i tako se u ovom stavu 2. govori da operativne poslove u postupku sprovođenja, ovog čuvenog nacionalnog programa, obavlja privredno društvo „Aerodromi Srbije“ d.o.o. onako deluje, dalje se razrađuje šta i koje to mere treba da preuzme, mogućnost promene i akta o osnivanju preduzeća „Aerodromi Srbije“ d.o.o, ali fakat je da je to preduzeće, čini mi se, osnovano tek prošle godine, ili ove godine, vrlo skoro je osnovano i čini mi se ima dva zaposlenog. Znači, u ovom zakonu se za jedan veliki posao, sprovođenja nečega, što zovemo nacionalni program prebacujemo da operativno sprovodi preduzeće koji ima dva zaposlena. Mislim da to govori o tome da se unapred zna šta će se i kako će se raditi, da se ovde pravi maska, da sada treba da postoji ovo preduzeće. Možda će ono onda dobiti neke dodatne zaposlene, sasvim sigurno svi će biti iz SNS, pa će neki možda raditi na sprovođenju nacionalnog plana, a najveći deo neće, nego će primati plate i raditi ove botovske poslove.Zato smatramo da je potrebno obrisati ova dva stava, zato što smatramo da se zakonom ne mogu dodeljivati nadležnosti privrednom društvu koje je osnovano za druge namene i da ne može primena zakona da zavisi od procene osnivača da li će se menjati osnivački akt, ili ne. Znači, mnogo otvorenih pitanja se ostavlja ovako definisani stavovima 2. i 3. člana 17.

Da, ovde se radi o članu koji definiše šta je predmet koncesije, po Predlogu ovog zakona.Ponoviću stav koji sam izneo i na početku, a to je stav poslaničkog kluba Demokratske stranke, vezan za uopšte stanje u javnim preduzećima i načinu na koji bi se rešavao taj problem, pre svega infrastrukture i operacija. Predlog je i suština ideje je razdvajanje infrastrukture i operacije.Sa jedne strane je infrastruktura, u kojoj država, po nama, mora da ima kontrolni paket akcija, dakle ne manje od 51%. Moguće je i poželjno je naravno naći investitora koji bi bili spremni i imali poverenja u državu da investiraju i u tom delu infrastrukture, ali mislim da je to važno pre svega zbog podsticaja i tržišne utakmice i boljih uslova, pre svega za građane Srbije i to jeste odgovornost države.Sa druge strane, predmet koncesije svakako da ugostiteljski objekti, bezbednost i mnogi drugi segmenti koji su pomenuti u ovom članu i naravno da protiv toga nismo, da tržišna ekonomija i privlačenje investitora koji bi u tom delu investirali, ali sa jasnim stavom da država zaista mora da ima kontrolni paket akcija nad ključnom infrastrukturom kada se radi o pisti, kada se radi o prugama, kada se radi o elektromreži, jer na takav način štitimo korisnike, a to su građani Srbije.Dakle, dođe koncesionar koji će imati apsolutnu kontrolu nad čitavom infrastrukturom naravno da će usmeravati u skladu sa svojim interesima i davati najpovoljnije uslove, možda jednom avio prevozniku, što znači da će on imati monopol nad ovim tržištom, što znači da će omogućiti podizanje cena karata i lošiji kvalitet usluga. Zbog toga smo na ovakvom stanovištu.

zakona.Napraviću jedan mali uvod, nekada je bilo najkorektnije ulaganje iz inostranstva, tzv. zajedničko ulaganje. Izračuna se to ulaganje i ako je to ulaganje nekih 40% neko privredno društvo, onda se 40% učestvuje u delatnosti, u upravljanju itd. i na kraju godine, ako se pojavi dobit, ona se deli u toj srazmeri.To je najpošteniji i najčistiji oblik, ako se može reći, tih tzv. stranih investicija. Loša su iskustva u našem okruženju sa koncesijama povodom postojećih aerodroma i mislim da nam ta iskustva ukazuju na neke apetite koji postoje kod nekih ljudi koji su voljni da uđu u ovaj posao i da žele da ostvare maksimalni monopol.Mi smo ovim amandmanom hteli da skrenemo pažnju da bude taj neki princip za onaj deo posla na aerodromu za koji si uloži sredstva, u tom delu trebaš i da učestvuješ u upravljanju i da stičeš i neku dobit. Tu postoji matematika kako može da se izračuna ta koncesiona naknada i sve ostalo.Želeli smo pre svega da promoviše taj princip da ono tvoje ulaganje u odnosu na postojeću infrastrukturu i na ono kako treba da izgleda treba da bude neka matematika koja naterala i Vladu koja u krajnjem slučaju odlučuje o koncesiji, potencijalne partnere, da znaju da ovde mora biti politika čistog računa, ne nekih popusta. Mi i nemamo neke sreće sa koncesijama. Sećam se svojevremeno, pre 10 godina, bila je jedna najava koncesije za neki autoput, demokrate dođoše na vlast, sve su to zgužvali, zato što su pronašli neki veliki kriminal, pa taj ugovor o koncesiji nije čak ni objavljen. Mislim da je prošlo vreme za koncesije. Jednostavno, prošlo je vreme za koncesije i tu treba biti oprezan da se ne napravi greška, jer koncesije prema svom roku trajanja mogu u tom periodu da prouzrokuju i nesagledivo veće štetne posledice.

Hteli smo da vidimo kako Vlada reaguje kada mi radimo ono što je ona uradila sa ovim predlogom zakona.Predložili smo da se proširi zakon i da se u njega praktično u ovom stavu prepišu određene odredbe koje se nalaze u članu 112. Zakona o vazdušnom saobraćaju.Kao što smo kritikovali to što su u brojnim članovima ili prepisivani neki stavovi iz drugih zakona, ili su dodavani određeni stavovi, celi članovi koji su tu samo da bi ovaj zakon upotpunili, hteli smo malo da testiramo predlagača, da vidimo kako reaguje kada krenemo mi sa njihovom namerom da ovaj zakon izgleda što ozbiljnije.Predložili smo da se doda jedan stav, jedna rečenica koja se već nalazi u Zakonu o vazdušnom saobraćaju i Vlada je to odbila.Mislim da se jedino postavlja pitanje doslednosti Vlade u načinu pisanja ovakvih zakona. Znači, Vladi je ceo ovaj zakon trebao da sakrije da se radi o „leks specijalistu“. Dodavali su, prepisivali i iz Zakona o vazdušnom saobraćaju razne stavove. E ovde, kada smo mi predložili da se prepiše nešto što, eto, na osnovu Vladine logike da ovaj zakon treba da bude mesto gde se nalaza razne stvari koje se nalazi i u drugim zakonima, Vlada to nije prihvatila. Očigledno zato što dolazi sa ove strane, od strane predlagača amandmana iz opozicije i sa porukom da mi nismo dovoljno sposobni, ne možemo u roku manjem od šest dana, dok traje rasprava o budžetu, da se pripremamo i da pišemo amandmane na ove zakone. Mislimo da je to jedna loša politika generalno.Evo, i sada dok mi ovde raspravljamo, najveći deo kolega sedi i analizira zakone koji će verovatno za neki dan ovde u Skupštini doći na raspravu, a koji su juče ušli u parlamentarnu proceduru, koje mi sada treba da pogledamo šta se o njima radi, da napišemo neke amandmane i za sve to imamo rok od jedan, a ovde donosimo zakone kojima treba da uradimo posao koji treba Srbiji da donese nekoliko stotina miliona evra.

sastavlja zakone s brda - s dola, želi ovde da sakrije ono što je namera, a namera je da se posao što bolje olakša već određenom koncesionaru. Saznaćemo ime i prezime tog koncesionara, možda i do kraja ovog zasedanja ako uspemo da rešimo ovaj rebus. Ako ne, kako reče ministarka, saznaćemo to sve vrlo brzo, transparentno. Čisto sumnjam. Do sada se to nije dešavalo, pa ne verujem da će se desiti i u ovom slučaju. Hvala.

Ovde se govori o sadržini Ugovora o koncesiji za upravljanje aerodromom i definišu tačke koji taj ugovor treba da sadrži. Dakle, obaveza koncesionara i vreme trajanja ugovora, obaveza davaoca koncesije, uređivanje pitanja koja se odnose, uslovi primopredaje itd. Evo, mi sada govorimo o tom zakonu, govorimo o ovom članu, a govorimo o transparentnosti postupka, neophodnoj transparentnosti postupka i ovaj član upravo o tome govori. Mi smo u javnosti, pre ulaska u ovu skupštinsku salu, već čuli neke od najvažnijih elemenata tog ugovora. Čuli smo da se očekuje nekih 300 miliona i da je ta vrednost oko 300 miliona evra. Čuli smo da će to verovatno biti 25 ili 35 godina, koliko već, i to je ono što je svakako naša primedba. Mi očekujemo da taj postupak zaista bude otvoren, transparentan i da dobijamo mnogo bolje uslove od onoga što smo čuli u najavi predsednika Vlade.Dakle, mnogo tih obećanja smo slušali i zbog toga smo sumnjičavi u vezi sa ovim zakonom i zbog toga podnosimo ove amandmane, a to je ono što ste i vi kao ministarka potpisali, to je taj Ugovor o „Beograd na vodi“. Dakle, privatno-javno partnerstvo koje je najavljivano kao najveći projekat veka u Srbiji, tri milijarde evra investicije, a kasnije smo dobili, ne znajući kakva će biti struktura u vlasništvu čitavog projekata gde strani privatni partner dobija preko 60%, država naravno dvostruko manje, sa nesrazmerno većim, očigledno potrebnim ulaganjima Srbije u čitav taj projekat. To je nešto što je svakako nas i navelo i postavljam pitanje u tom smislu kako objašnjavate to da smo dobili najavu ukupne vrednosti tog koncesionog ugovora oko Aerodroma „Nikola Tesla“, a da ovim članom definišemo na koji način će se sprovesti transparentno čitav postupak? **Blaža Knežević** Hvala, predsedavajuća.Neverovatno je da jedna poslanička grupa, od početka sam pratio pažljivo raspravu, ima problema i na sve ima sumnje i zamerke vezane, kako kako kažu sami, zamerke i sumnje u koruptivne elemente. Kažu, naravno, da se polazi pre svega od sebe i ne mogu da shvatim odakle ovolika histerija i odakle ovoliki napadi i kritike na sve što je dobro i što se pre svega uspešno radi u ovoj zemlji Srbiji.Vidim da su neki ovo veoma malo ili gotovo nikako shvatili. Baš je ovako lepo napisan ovaj Predlog zakona, ali mislim da to nikako nisu razumeli. Ja bih to pokušao malo drugačije da objasnim. Kada uveče krenete auto-putem Beograd-Rumska raskrsnica i kada pogledate malo u nebo, jedino što svetli za vreme vladavine ovih preko puta su bile zvezde, i to kada je bilo vedro. vedro. Na današnji dan, kada krenete auto-putem Beograd-Rumska raskrsnica, videćete minimum 10 aviona koji uzleću, sleću ili koji kruže čekajući na red da slete na Aerodrom „Nikola Tesla“. Toliko o tome, o radu njihove Vlade i o radu sadašnje Vlade Republike Srbije. Hvala.

vekovna borba moja za čistotu srpskog jezika je ovde prihvaćena i meni je drago da, ako ne u prvom koraku, onda u drugom koraku Vlada ima razumevanja za razumevanje srpskog jezika. Ali, moram opet da vam kažem da ste napravili grešku. U ovom mišljenju koje je poslala Vlada piše – Vlada predlaže Narodnoj skupštini da prihvati amandmane narodnih poslanika, a onda posle ima samo jedan. Znači, da se ispravi to, sledeći put da napišete – da prihvati amandman narodnog poslanika Zorana Živkovića, a ne da trošite samo ovaj templejt koji trošite. To je jedan, da kažem, šaljivi deo priče.Naravno da nisam zadovoljan. Nisam podneo puno amandmana na ovaj zakon. Uz sve poštovanje kolega iz DS koji su upotrebili jedan moj manir da se obriše ceo zakon mislim da ne valja, ja mislim da je to potpuno korektno. To je način da jedna politička opcija, jedna poslanička grupa kaže da se ne slaže sa tim zakonom, a da u restriktivnom Poslovniku nađe i vremena da objasni zašto se ne slaže sa tim. To je potpuno normalno i to je vid parlamentarizma.Ja sam podneo malo amandmana, dva samo, a jedan je prihvaćen, u ubeđenju da je koncesija dobra stvar uopšte gledano. Privatizacija je dobra stvar i koncesija je dobra stvar, ako se uradi dobro. Ima samo to „ako“. Mi imamo masu demagoških rasprava od početka privatizacije do dana današnjeg, od negde tamo 2001. godine do dana današnjeg, o tome da je to da je to kriminal, da je to uništilo materijalnu osnovu države, građana, da su svi opljačkani, da je puno više ovoga, manje onoga, što je dobro. To je tačno, ali ne zbog privatizacije kao takve, zbog pojma privatizacije i neophodnosti, a time i koncesije, da se ona desila, nego zato što ima puno primera kriminalizovanja tih dobrih stvari.Zato sam ja pustio Vladu Srbije da ovaj zakon prođe. Imao sam primedbe bez tog amandmana. Naravno, da će on biti izglasan od strane onih preko puta, što reče kolega, ali u vreme kad ste vi preko puta bili vlast prvi put, na toj raskrsnici su leteli NATO avioni i bombardovali Srbiju, koja je pre toga bila 10 godina pod sankcijama, da ne zaboravite i to, ali to nije tema danas.Tema je da ako, neka ide zakon, imam ja primedbe na to da je prenormiran, komplikovan, da je kolaž ili mozaik nekih drugih zakona. Sve te primedbe imaju osnova, ali razumem i potrebu da se donese jedan zakon koji bi posebno definisao ovu oblast.U oblast.U načelnoj raspravi sam pitao ministarku – da li znate ko će uzeti koncesije? Nisu nam rekli još. Vi ste bili zamenica direktora, ako se ne varam, ili predsednica upravnog odbora, ili savetnik na aerodromu, tako da je nesumnjivo da vi znate tu oblast. tu oblast. Ako se još uvek ne zna, biće jako interesantno i u tom oglasu, tenderu, kako će se to već zvati, pozivu koncesionarima, bilo bi dobro da se definišu mnoge stvari koje u ovom zakonu, bez obzira što je on prevelik, nisu na pravi način rešene. Ja mislim da je bolje da se da koncesija, ali prava na pravi način, nego da aerodrom ostane u državnoj svojini. Mnogo je demagoški prihvatljivije i korisnije sada da kažete – ne damo ništa, sve su pokrali, stranci, domaći tajkuni. Nije tačno ne postoji javno preduzeće koje radi sa profitom. Ne postoji. To su knjigovodstvene igrarije. Ne postoji ni velika uspešnost beogradskog aerodroma. On bi bio mnogo uspešniji da je u privatnim rukama, a naravno da država treba da ima svoju nadoknadu za to što je nekome dala pravo da ostvaruje profit. To može da se uradi, a da država bude zaštićena, ne tako što će neko da da unapred 200, 300 miliona ili koliko već za 20, 30 godina koncesije, nego da se napravi ugovor u koncesiji gde država uzima 50% od profita, koji je utvrdiv svake godine i onda nemamo nikakav problem sa tim.Sigurno je da će privatni vlasnik, bilo aerodroma, bilo čega što može da se privatizuje biti poslovniji nego što to radi država. U svakom javnom preduzeću mi imamo od 10 do 50% viška zaposlenih i to nije bila socijalna uloga tih javnih preduzeća da zaposli siromašne ljude. Ne, to je bilo uterivanje partijskih kadrova, od onih što su nekada lepili plakate, oni se sad zovu botovi, pošto su plakati drugačiji mali, ali to naravno nije počela ova vlast, da isto bude jasno. Ali nije ni uradila ništa da to promeni nabolje. Naprotiv, to je dignuto na još gori nivo i imamo svaki dan primere za to.Kod privatnika ako je najveći deo privrede privatizovan na pravi način, ne od kriminalaca nego od firmi sa renomeom, koje imaju svoj rejting, status u Evropi, regionu, na svetu to ne može da se desi. Neće niko kao privatnik da zaposli nesposobnog rođaka a kamoli nesposobnog partijskog saradnika. Ne, možda mu da neku pomoć, socijalnu, možda mu da pare na pozajmicu da on počne neki biznis ali da ga stavi kod sebe, da mu on bude na grbači, neće sigurno. Drugo, kad je privatno vlasništvo, onda država ima samo jedan jedini posao, da juri porez, a ne da gleda ko je čiji rođak, ko je kome namestio posao, ko je koga zaposlio, ko je koga doveo, da prati koje su porodične linije po javnim preduzećima, do onog vica da u javnim preduzećima nema erotike uopšte, jer bi bio incest, svi su u nekom rodu. Ima dve, tri porodice u tim firmama od po 10, 15.000 ljudi.Znači, treba da se uradi dobra koncesija. Treba da se uradi dobra privatizacija. Uslov za to je da vlast bude poštena, a nikakav zakon, pa ni ovaj, nikakav zakon, pa ni ovaj, neće sprečiti da u zatvor budu poslati oni koji se igraju sa državnom, narodnom imovinom. saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Molim, ministra da se izjasni da li prihvata amandman

Đurišić** Ono što je dobro, ako nešto dobro može da se nađe u ovom zakonu je ovaj član koji govori o sadržini ugovora za upravljanje. krajnjoj liniji, dobro je što je predlagač zakona stavio ovu tačku 5. na kojoj smo mi intervenisali da se utvrđivanje radno pravnog statusa lica koji su zaposleni kod prethodnog operatera aerodroma u vreme zaključenja ugovora o koncesiji nađu kao deo ugovora.Mi smo predložili da se ode jedan korak više, da se onemogući budućim koncensionarima otpuštanje radnika. To je naravno možda bilo i nerealno za očekivati jer naravno da koncesionaru ukoliko dođe sa stvarnom namerom da razvija posao treba dati i otvorene ruke da organizuje posao onako kako smatra da je najbolje da razvija taj posao, ali smo hteli da ukažemo na činjenicu da u raspravi na ovom amandmanu da se nažalost do da se kod koncesija kojih doduše nije bilo ni mnogo, ali pre svega privatizacija, su otpuštani brojni zaposleni ili su prebacivani, kao što je slučaj transformacije JAT-a u Er Srbiju, prebacivano je rešavanje njihovog statusa otpremnine i svega na budžet i na računa građana Srbije. Onda su se stvarni troškovi stvaranja Er Srbije sakrivali.

Onda su se pojavljivali brojevi o nekom novom zapošljavanju navodnom i nije se govorilo o toj strani. To je loše.Ponavljam, problem je ovog zakona pre svega što se on piše po volji naručioca. Zna se, mislim da se to znalo još kada je formirana i Er Srbija, da je pravljen jedan paket, pa je onda trebalo da prođe neko vreme da bi se taj paket ostvario. To je problem za razvoj posla avio industrije u Srbiji jer je posle preuzimanja, odnosno formiranja Er Srbije kada je ostvaren značajan napredak u broju putnika i poslovanja aerodroma u Srbiji došlo je do stagnacije. Znači, u 2015. i 2016. godini, broj putnika se povećava sa stopom od 3%, prosek u Evropi povećanja je 6%, svetski prosek je 6,5%, a mislim da prosek u regionu rasta putnika po aerodromima ide u dvocifrenim procentima.Loše je za Srbiju što je razvoj aerodroma Srbije vezan isključivo za Er Srbiju.

i otvarale nove linije. Rast od 31% iz 2013. godine jeste naravno vezan za Er Srbiju ali dalji rast je isključivo vezan za Er Srbiju i ovaj koncesionar koji dolazi dolaziće da razvija posao sa Er Srbijom, a ne sa drugim kompanijama. To ćemo videti u godinama koje su pred nama i zato smatramo da je taj posao koji ste vi namerili, nameračili se da uradite naredne godine loš. Hvala.

Rokovi. Ovaj član i drugi u prelaznim i završnim odredbama govori o rokovima i to je najveći problem normativnog optimizma. Mi stavimo u odredbe rokove u kojima se ili menjaju osnivačka akta ili će se doneti podzakonska akta i onda se to ne desi. I to će da bude, odnosno ne treba da bude ozbiljan problem. Skupština Srbije je juna 2013. godine čak donela Rezoluciju o zakonodavstvu u Srbiji kojim je obavezala Vladu bar za objašnjenje zašto nam zajedno sa predlozima ne dostavlja i podzakonske akte.Dakle, u prelaznim i završnim odredbama vi tražite da osnivači operatera aerodroma i operateri aerodroma da usklade osnivačka akata sa odredbama ovog zakona u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu. Operateri aerodroma dužni su da svoja opšta akta usaglase sa ovim zakonom i osnivačkim aktom u roku od 60 dana od dana usklađivanja osnivačkih akata sa odredbama ovog zakona. Na izbor predlagaču da ima procenu da će se, znači, do kraja marta kompletan posao završiti. Tako bi trebalo da bude da bi ovaj zakon bio u primeni zaista.Ja navijam da tako bude, jer bi to značilo pomak napred u odnosu na to što nam je svima zadatak, a to je primena i nadzor nad primenom zakona. Pošto ćete ostati kod ovih rokova, mi ćemo ostati pri obećanju da ćemo pitati za tri meseca kako je primenjen član 21, da li su operateri doneli i uskladili osnivačka akta. To je način koji će kod vas možda naići opet na reakciju – ma šta gnjavite, ali to je način da pomažemo izvršnoj vlasti. To nam je posao. Na član 21. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? **Srđan Nogo** Mi u našem amandmanu predlažemo skraćivanje ovih rokova, da umesto tri meseca koliko je potrebno da se osnivačka akta osnivača operatera aerodroma i operateri aerodroma usklade sa odredbom ovog zakona, predlažemo dva meseca, odnosno da svoja opšta akta usaglase sa ovim zakonom i osnivačkim aktom umesto 60 dana, 45 dana.Smatramo da je to primereno, s obzirom da mi ovaj sam zakon usvajamo po hitnom postupku. Ako neko želi da bude operater aerodroma i da upravlja aerodromima, što je izuzetno složen i kompleksan poduhvat i proces, neverovatno je da mu treba pet meseci da završi ukupnu transformaciju svih svojih po meseca, koliko je kada se saberu svi ovi rokovi, a mi predlažemo daleko i praktičnije i ima više smisla i više odgovara hitnosti donošenja ovog zakona, pogotovu zato što u samom odgovoru na ove amandmane kažete da je ovo maksimalan rok i da će verovatno taj rok za stvarno ostvarivanje ovih radnji biti kraći nego što je predviđen.Pridružio bih se da mi u Narodnoj skupštini čak i u kraćem roku od tri, odnosno dva meseca, koliko ste vi ovde stavili, postavimo pitanje da li su oni ispunili rokove, jer imamo problem sa rokovima.Malopre ste pominjali tablu na aerodromu u Nišu, a ja bih pomenuo i naplatnu rampu kod Vrčina, koja devet meseci kasni i prosto, do sada nije bilo nikad odgovornosti za rokove, pa se bojim da i ovde u ovom slučaju ne bude identična situacija.Morao bih da se osvrnem i na jedno mišljenje naše poslaničke grupe vezano za ovaj zakon, pogotovu iniciran izlaganjem jednog prethodnog govornika. Mi smatramo da je ovaj zakon suvišan i nepotreban i to smo jasno i rekli. Ali, takođe, smatramo i da nije nije tačno da je isključivo privatizacija ili koncesija dobra stvar, pogotovu za aerodrome, jer aerodrom je prirodni monopol i gora stvar od prirodnog monopola države jeste prirodni monopol privatne kompanije i svakako, iskustvo nam pokazuje da nigde to nije donelo neki prosperitet za građane.S druge strane, zašto bismo davali nešto što dobro posluje, a dokaz za to je da u privredama OECD-a, najrazvijenijih država sveta, oko 20% bruto nacionalnog dohotka direktno ostvaruje država. država. Direktno država ostvaruje 20% bruto nacionalnog dohotka i ja mislim da je upravo demagogija ono što smo mi slušali prethodnih 16 godina od te famozne bolje postpetooktobarske budućnosti koja nam je obećana, a to je da moramo da vršimo liberalizaciju i privatizaciju. privatizaciju. Jedino sa tim mogu da se složim. Umesto privatizacije, dobili smo pljačku. A apsolutno smatram da nije neophodno sve privatizovati, jer ako imate brojne ove segmente gde isključivo država može da upravlja time, kao što su javna preduzeća ili komunalna preduzeća, gde profit i ne treba da bude primarni cilj, već i briga o građanima.S druge strane, reći da država nije sposobna nečim da upravlja, kako onda država može da upravlja državom? Jer je država i upravljanje državom, odnosno ovo što radi Vlada Republike Srbije, pa koja god to bila Vlada, daleko kompleksnija i složenija od najsloženije firme, i najsloženijeg preduzeća. Tako da, apsolutno se tu vidi razlika između politike koju zastupaju Dveri i politike koju zastupa i očigledno veliki broj poslanika, mnogo veći nego vladajuća većina u ovoj sali, gde mi smatramo apsolutno suprotnim i da nacionalni resursi ne trebaju da se prodaju i to treba da ostane u vlasništvu građana Srbije.

obavezuje u primeni zakona da podzakonski akt iz člana 15. stav 4. ovog zakona bude donet u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.Šta je stav 4. člana 15? Kaže da Vlada bliže uređuje način i kriterijume, odnosno merila za dodelu podsticajnih sredstava za aerodrome. Dakle, o tome će Vlada doneti podzakonski akt i obavezuje sebe da to bude u roku od 90 dana.Ovaj član, koji ja smatram neminovnim kad se pravi ovakav kič leks specijalis, je povod da prvo, kao i sve ostalo, tražim da ovaj zakon i ne stupi na snagu i da ga nema, da se po postojećem Zakonu o koncesiji rade poslovi, pokazuje da ne poštujemo ni mi iz Skupštine svoje sopstvene akte. Dakle, iz mnogo dobrih razloga, ovo nema veze sa vladom, bilo kojom, Narodna skupština je donela Rezoluciju o zakonodavnom procesu, gde je propisala da uz predlog zakona dolazi i predlog podzakonskog akta.Otpor da se to stvarno dogodi sa potpuno besmislenim obrazloženjima, kao – ne možemo da znamo kako će izgledati zakon, pa zato ne možemo da imamo podzakonski akt. Pa, možeš da znaš kako će da izgleda podzakonski akt kad imaš zakon. A, ako je obrazloženje – ne možemo da znamo kako izgleda zakon, pa niste znali kako će izgledati ni ovaj zakon. Prihvaćeni su amandmani, promenjen je, nije onakav kakav je ušao u Skupštinu.Na moju veliku žalost, mi u Narodnoj skupštini nemamo dovoljno snage i svesti o tome da svaku vladu treba da obavežemo da nam podnosi i predloge podzakonskih akata. Hipotetički, samo zamislite da je uz ovaj zakon došao predlog podzakonskog akta u skladu sa odredbama kako ste ga predložili da niko ništa ne menja, koji bi odredio, kako Vlada kaže, kriterijume i način, odnosno merila za davanje podsticajnih sredstava.Koliko bi stvari bile jasnije, koliko bi i meni i vama bilo lakše, koliko bi bilo bolje za ljude u Srbiji da imamo i taj akt koji podrazumeva da mora biti donet za 90 dana.

smatramo da nije baš primereno da se podzakonski akti izrađuju tri meseca. S obzirom da ovo nije zakon koji ima veliki broj članova, s obzirom da ovde nema ništa novo u ovom zakonu koji se praktično uvodi što se normira, jer već smo konstatovali da većinu tih odredbi možemo naći u drugim zakonima koji regulišu ovu materiju. Ne vidimo zašto bi tri meseca trajalo donošenje zakona.Ja sam imao jedan dijalog sa ministarkom u načelnoj raspravi baš o toj tematici, gde je ona rekla da tri lica rade kod nje u Ministarstvu na donošenju podzakonskih akata u ovoj oblasti, mada ostaje da nam pokaže sistematizaciju radnih mesta, jer ja i dalje mislim da je preko 100 zaposlenih u Sektoru za avio-saobraćaj, ali dobro, videćemo, svakako ću dobaviti sistematizaciju i negde će biti prilike da o tome vodimo diskusiju i dalje.Mislim da bi trebali da prepolovimo taj rok za donošenje podzakonskih akata, jer kad već donosite zakon po hitnom postupku, i državni organi bi morali da rade malo hitnije i malo ekspeditivnije, jer očigledno ste imali neki razlog da žurite, zašto već niste i pripremili podzakonske akte, da ne govorim što je poslanica pre mene rekla da bi bilo čak po toj rezoluciji koja je usvojena pre nego što sam ja postao narodni poslanik, primereno i da podzakonski akti budu uz sam zakon.Niste zakon.Niste mi odgovorili za ovo probijanje rokova oko Vrčina, jer postavlja se pitanje da li je ikada iko kažnjen i da li je ikada iko odgovarao za probijanje rokova, s obzirom da ista firma koja gradi tu naplatnu rampu kod Vrčina, nedaleko odatle gradi i Ikeu. Kod Ikee nema kašnjenja, a u poslu sa državom ima kašnjenja, pa bih prosto voleo to da mi prokomentarišete.

(Ne.)Pošto smo završili pretres o ovim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u

putem amandmane su povukli poslanici Sonja Pavlović i narodni poslanik Snežana Paunović.Primili ste izveštaje ovlašćenih odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika,

članu 3. u rubrumu značenje izraza ima stav zbog kojeg… Član je inače obiman i podrazumeva vrlo detaljno definisanje svih izraza u celoj ideji zakona i u načelnoj raspravi sam obrazložila zašto smatram da ceo predlog zakona neće biti primenjen, niti će doneti boljitak, jer nije izmereno ono što ovim zakonom hoće da se menja. Ko ne ume da meri, taj ne ume ni da upravlja. Ne radi se o ministarki ili o Vladi, radi se generalno o našem narativu da volimo napamet da predlažemo rešenja.S obzirom da znam vrlo dobro svoje razloge zašto hoću brisanje svakog člana. Mislim da mi je obaveza da kažem i kog mi je stava za brisanje strašno žao. Da postoji način da ostane samo ovaj stav u članu 3, ja bih napisala amandman, ali ne može.Dakle, prvi stav u članu 3. kaže – svi termini u ovom zakonu upotrebljeni u muškom rodu podrazumevaju se i u ženskom rodu i obrnuto. i obrnuto. Za ovaj stav je trebalo hrabrosti, trebalo je znanja i trebalo je svesti o tome kolike posledice dobre može da proizvede čak i ovakvom zakonu.S obzirom da stojim kod ideje da ne želim da na bilo koji način poboljšavam zakone, smatram da to nije moguće pre nego što počnemo od osnovnih stvari, a to je koliko ima skupština stanara. Zaista smatram da mi je obaveza da kažem ministarki da će ovo ostati zapamćeno i da je sreće bilo bi u svakom zakonu. Zašto je važno? Zato što se ovde razgovara o imovini, o pravima koja su se uvek definisala samo sa muškim rodom. U ovom predlogu kaže nam se – postoji i ženski rod u Srbiji. Mislim da je dobro da to zabeležimo. Hvala.

Poštovana predsednice, uvažena ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, dakle mi smo podneli amandman na član 3. i taj amandman je odbijen.Suština ovog amandmana je da, ukoliko već donosimo jedan zakon koji treba da unapredi kvalitet stanovanja, prosto smatramo da pojam stana mora da bude određen na taj način da se radi o stanu koji ima najmanje jednu prostoriju i kupatilo. Ne možemo zvati stanom u 21. veku nešto što ima jednu prostoriju, a praktično kupatilo uopšte nema. Mislim da je bilo logično da se ovakav amandman prihvati.Sa druge strane, predložili smo da se u pojmovima definiše da dogradnja može samo da se radi u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, što je tačkom 33), kad je u pitanju nadziđivanje, predviđeno. Dobili smo odgovor da nema potrebe, da se podrazumeva. Ako se podrazumeva i nema potrebe, zašto onda u tački 33) piše da se nadziđivanje radi u sladu sa Zakonom o planiranju i izgradi, a za dogradnju ne može da piše da se radi u skladu sa Zakonom Zakonom o planiranju i izgradnji?Takođe, predložili smo i da naravno u tački 42) bude precizirano ko su članovi porodičnog domaćinstva i da članovi porodičnog domaćinstva budu sva lica koja jesu u tom porodičnom domaćinstvu i među njima to svakako mogu biti i unuci, da kažem, roditelja i oni koji imaju imaju stanarsko pravo na određenom stanu. Nema razloga da unuke ne pomenemo, ukoliko oni nemaju na drugi način rešeno stambeno pitanje i nalaze se u porodičnom domaćinstvu. Hvala.

kodifikaciju iz ove oblasti, jer ovo do sada što pokušavate Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada je bilo regulisano u tri do sada zakona koji takođe regulišu ovu oblast. To je Zakon o stanovanju koji je donet 1992. godine i, naravno, sa svojim izmenama i dopuna Zakon o socijalnom stanovanju je donet nešto kasnije 2009. godine i Zakon o održavanju zgrada 1995. godine.Kad se pogleda član 3. koji reguliše osnovne pojmove koji će se koristiti prilikom primene ovog zakona i, znate, ovaj zakon će se odnositi na veliki broj veliki broj građana Srbije koji nisu stručna lica, ali bi trebali određene pojmove da razumeju potpuno i precizno.Evo, recimo, vi niste u ovom članu 3. u ovim pojmovima definisali tačno šta je zgrada. Naravno, jeste, i tu ima jedan stav koji potpuno profiliše i definiše zgradu, ali imate i to da kažete da se zgradom smatraju i one površine koje imaju nadstrešnicu. Imate i ovu situaciju da kažete da se stanom smatra najmanje jedna prostorija u određenoj zgradi. Nije stan nešto u šta se dolazi, trenutno boravi i odlazi. U stanu najčešće ljudi borave, da ne kažem, celodnevno i tu ste morali da definišite na jedan drugačiji način šta se to podrazumeva i šta je stan. Hvala.

priznatih članova porodičnog domaćinstva. Smatram da je to jedna od najnepravednijih tačaka ovog zakona, jer mi u ovim uslovima, zapravo ne uslovima življenja, gde stanuju po tri generacije u jednoj u jednoj istoj stambenoj jedinici, smanjujemo mogućnost da bude ta stambena jedinica realno odmerena prema potrebama faktičkog stanja članova domaćinstva na terenu.Šta to znači? To znači kada radimo, recimo, stanove za preseljenje. Mi ne računamo u tim stanovima supružnike ili vanbračne partnere, dece koji su vlasnici, zakupci stanova. Ne računamo unuke koji u tom stanu stanuju. To dalje znači da smo mi suzili, smanjili stambenu jedinicu koja se dobija za preseljenje i ljudi, gde postoji realno pet ili šest članova domaćinstva, dobijaju stambenu jedinicu koja je adekvatna za dva do tri člana stambenog domaćinstva.Osim toga, navedena odredba je suprotna definiciji člana porodičnog domaćinstva iz člana 4. stav 4. Zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija. U interesu jedinstvenog javnog poretka i njegove usklađenosti ne sme se dozvoliti da dva propisa isti pojam definišu na različite načine. Stoga je navedeno odredbi potrebno uskladiti sa već postojećim, usvojenim zakonom. Znači, imamo i pravni osnov, a imamo i onaj koji se zove humani, realni osnov šta se to dešava na terenu, da uskladimo te dve stvari.

**Srđan Nogo** Smatramo da u praksi je, vrlo retka situacija, da neko ustupi deo svog posebnog dela u zgradi, mada u obrazloženju ste vi naveli da je teoretski moguć i da treba da ostane, ali negde i u opštim nekim normama imovinskog prava je moguće urediti takav odnos po po kojim modalitetima bi ne, kao kako ste vi naveli u obrazloženju, na primer poslednji deo može da bude poslovni prostor, odnosno manja prostorija čiji vlasnik je bio zainteresovan da ga prodaje ili pod nekim drugim uslovima prenese u zajedničku svojinu, to bi se moglo urediti i nekim drugim normama koje regulišu opšta i imovinsko-pravne odnose. Nije potrebno normirati u ovom zakonu, pogotovo što otvara eventualno neku mogućnost zloupotreba ako su u pitanju neka starija lica, pravno neuke stranke i slično. Eto, samo toliko, ali niste prihvatili, šta da radim.

u članu 1. – rodno ravnopravno izražavanje. Vrlo mi je žao zbog toga. Taj amandman nam je prošao malopre. Tu smo i stavili, kao što ste videli u tom obrazloženju našeg amandmana, ako već pričamo o njemu, suvišna je ta napomena, s obzirom da nijednim propisom nije utvrđeno definisana obaveza rodne neutralnosti izraza, koji se upotrebljavaju u propisima. Tim pre, što je odredbom člana 43, jedinstvenih metodoloških pravila za izradu, propisana propisana upotreba roda, pa se shodno sadržini istog izrazi u propisu upotrebljavaju u muškom rodu, osim ako priroda stvari ne zahteva drugačije.Ovo što ste vi uradili, pazite, ovo su jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa, a vi ste ovde ovim članom zakona izvršili jedan prodor radikalno feminističkog pristupa i utvrđivanja nekakve džender ideologije, koja vidim da je sada moderna i koja se na velika vrata pokušava da prodre i u Srbiju, čiji ste vi glasnogovornik, što stvarno nema nikakvog smisla.Sećam se, gledao sam televizijski prenos, svojevremeno, dok vam je sadašnji predsednik parlamenta bila opozicioni poslanik i tada su iz Demokratske stranke prvi uvodili te takozvane prodore, te džender ideologije i radikalnog feminizma, i vi ste, gospođo predsednice, tada se suprotstavljali govoreći da vi niste narodna poslanica, nego gospođa narodni poslanik. To je evo danas eskaliralo, nešto što postoji kao praksa desetinama godina. Evo, može i kolega Martinović iz grupe SNS da kaže da je prirodno da se izrazi upotrebljavaju u muškom rodu i da se odnosi na muški i na ženski rod, da vi sada menjate dajući nekakvo značenje, zato što je to tražio od vas Poverenik za rodnu ravnopravnost, jer je zaista neverovatno i smešno.

Zahvaljujem.I ovaj amandman na član 7, kao i ceo zakon smatram da će proizvesti više problema, nego što će napraviti koristi, da neće biti primenljiv i zato želim da se briše, a dokaz je drugi stav ovog člana 7, koji govori o promeni namene posebnog dela zgrade. Ovde se u Predlogu zakona kaže – o promeni namene odlučuje se na zahtev vlasnika posebnog dela u postupku propisanim ovim zakonom i propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja.Kada stavite dva propisa u stav koji su slični, naravno, jer se odnose na istu materiju, onda možete samo da napravite problem u zavisnosti od toga ko će da tumači kako se primenjuju delovi postupka propisani ovim zakonom, a kako planiranja i izgradnji i da ne bi slučajno ostalo bez komentara, recimo, kod ovog određivanja postupka, ako je svejedno da li to rade muškarci ili žene, neka onda samo rade žene. Neka piše. kada je svejedno. Kao što. ako je svejedno da li su građani i građanke, neka onda budu samo građanke, ako je svejedno. Ili, ako je vlasnik i vlasnica svejedno, onda neka budu samo vlasnice. Mislim, kad je već svejedno. Zato što nije svejedno, ni da li smo žene ili muškarci, tako nije svejedno kad stavite u ovaj stav, postupak iz jednog zakona i iz drugog zakona.Ne tražim da mi objasnite, ali znam da čitam zakone koji pokazuju ovde će da se pojavi problem. Poseban deo zgrade, neko treba da odlučuje, koristiće se po nekoga povoljniji propis. Hvala.